Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 21. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in v zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade Simonu Maljevcu, ministru za solidarno prihodnost. Hvala za besedo, spoštovana predsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Slovenija se tako kot številne razvite države sooča s staranjem populacije, rastjo potreb po socialnovarstvenih storitvah oziroma prihodnjih storitvah dolgotrajne oskrbe. S staranjem populacije se stara tudi delovna sila, ki navedene storitve izvaja. Izziv je tudi upad interesa za delo v skrbstvenih poklicih. Kadrovska stiska je resen problem na poti preživetja socialnega varstva, zato smo se v aktualni vladi odločili zagristi v ta trd oreh in zagotoviti njihovo stabilnost. Z nastopom Ministrstva za solidarno prihodnost smo sicer že pognali ključna področja o socialnem varstvu. Za nami je štartna etapa prenove dolgotrajne oskrbe, tu je pa tudi posebna strategija za deinstitucionalizacijo. Razumemo pa, da nič od naštetega ne more stati na trdnih tleh, če storitev ne izvajajo prisotni, strokovni in voljni in vešči ljudje, torej zaposleni. Pred vami je Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Ta naslavlja vsebine, ključne za razvoj in ohranitev dostopnosti do socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, vsebine v podporo in razbremenitev zaposlenih, ki opravljajo te storitve, vsebine, namenjene zagotavljanju ustreznega števila usposobljenega kadra za opravljanje teh storitev, in vsebine v podporo dvigu kakovosti in varnosti navedenih storitev. Predlog zakona, ki je pred vami, prinaša ukrepe, ki na nov inovativen način naslavljajo izzive, s katerimi se srečujemo v trenutnih razmerah, razmerah, ki kličejo na nujnost takojšnjega ukrepanja, da socialnovarstvene storitve ohranimo dostopne, kakovostne in varne ter okrepimo pogoje za učinkovit prehod v sistem dolgotrajne oskrbe. Osnovni temelji predlaganih ukrepov so nastali v konsenzu delovne skupine, imenovane na ministrstvu, ter bili nadgrajeni po mnenjih, prejetih v javni obravnavi, katerih so sodelovali s svojimi predlogi številni pomembni deležniki s področja, ki ga naslavljamo, tako predstavniki izvajalcev, sindikatov, zbornic, društev in nevladnih organizacij. Če zgolj kratko povzamem ukrepe predloga zakona, bi izpostavil, da predlog zakona prinaša devet ukrepov, ki se bodo izvajali v letih 2024, 2025 in 2026 in katerih skupna vrednost je ocenjena na slabih 10 milijonov evrov. Podrobno vsebino zakona bomo s sodelavci podrobneje lahko opredelili v razpravi, ključne rešitve pa bi vseeno opisal v osmih točkah. Prva točka, zakon ureja in sofinancira pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Drugič, pospešeno vključuje prostovoljce in ureja sofinanciranje za njihovo delo. Vzpostavlja sistem zagotavljanja kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih. Sofinancira nakup sodobnih tehnoloških za pomoč zaposlenih pri težjih opravilih. Ponuja integracijske programe ob zaposlitvi oseb, ki niso državljani Republike Slovenije. Sofinancira stroške za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca, uvaja sistem kadrovskih štipendij ter preko dodatnih nalog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje nudi podporo zaposlovanju pri izvajalcih. Ukrepi na eni strani hitro in učinkovito podpirajo izvajalce socialnovarstvenih storitev in prihodnje dolgotrajne oskrbe, da bodo njihove storitve, ki so nujnega pomena za številne ranljive skupine prebivalcev naše države, tudi s pomočjo tega zakona ostale dosegljive in dostopne. Hkrati bodo ti ukrepi zagotovili možnost razbremenitve zaposlenih, ki kljub izjemno težkim trenutnim okoliščinam v delovnih procesih vztrajajo in ki se jim moramo zahvaliti, da je za naše bližnje, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti ne morejo več poskrbeti zase, pri izvajalcih v prisotnosti našega ministrstva še vedno dobro poskrbljeno. Skratka, prinašajo nujno pomoč. Zavedamo se, da je predlog ukrepov, ki so pred vami, zgolj delček v celoti urejanja nujnih stvari na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. Na ministrstvu se zavedamo, da je eden od nujno potrebnih elementov tudi ustrezno nagrajevanje zaposlenih za delo, kar se že naslavlja v okviru plačnih pogajanj. Tako bomo z več ukrepi okrepili stabilnost sistema socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe s ciljem, da bodo storitve danes, jutri, v vseh prihodnjih letih vsem, ki jo bodo potrebovali, tudi dostopne. Spoštovane poslanke in poslanci, veselimo se razprave in zahvaljujem se že vnaprej za podporo zakonu. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Tereza Novak. Izvolite. Spoštovane in spoštovani! Republika Slovenija je na podlagi 2. člena Ustave opredeljena kot socialna država, kar pomeni, da je delovanje države usmerjeno v zagotavljanje kolektivne blaginje. Izvajanje načela socialne države se v praksi udejanja predvsem kot dolžnost države pri vzpostavitvi in izvajanju sistemov socialne varnosti. Ustrezna ureditev dolgotrajne oskrbe, na katero smo državljanke in državljani čakali desetletja, nedvomno predstavlja enega izmed temeljnih stebrov moderne socialne države, kar Republika Slovenija je. Poslanke in poslanci Gibanja Svoboda smo se že pred državnozborskimi volitvami zavezali, da bomo sistemsko uredili sistem dolgotrajne oskrbe, da bo na voljo vsem, ki jo potrebujejo. S tem ciljem je vlada oziroma je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo zakon, ki ga danes prvič obravnavamo in s katerim ministrstvo predvideva uvedbo nujnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe. Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo prizadevanja vlade in ministrstva, ki s predlogom zakona naslavlja problem zagotavljanja ustreznega števila in tudi ustrezno usposobljenega kadra pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev ter dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona predvideva sofinanciranje pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij za zaposlene pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe v višini do 3 tisoč evrov na zaposlenega. Poleg tega se predvideva uvedba finančne podpore za vključevanje prostovoljcev pri izvajalcu socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe kot tudi vzpostavitev modela vodenja kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcu storitev. Predlog zakona naslavlja tudi ureditev kadrovskih štipendij, sofinanciranja stroškov za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalcev in področja finančnih spodbud glede integracijskega programa ob zaposlitvi oseb, ki niso državljani Republike Slovenije. Nenazadnje pa predlog zakona naslavlja tudi posodobitev in optimizacijo delovnih procesov, s katerima se bo zagotovilo sofinanciranje nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizacijo, avtomatizirano oziroma avtonomno izvedbo postopkov oskrbe upravičencev do dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona, ki je usmerjen v zagotavljanje zadostnega kadra pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ima tudi simbolno razsežnost. Z zagotovitvijo zadostnih sredstev za učinkovito izvedbo dolgotrajne oskrbe vlada Slovenija kot družba dajemo jasen signal ranljivejšim skupinam, da so pomemben del družbe in da si zaslužijo dostojen odnos ne glede na osebno okoliščino, zaradi katere potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Po drugi strani pa nabor ukrepov iz predloga zakona podaja jasen signal tudi zaposlenim in tistim, ki se odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu, da je njihov poklic cenjen in nujno potreben, saj se življenje ljudi podaljšuje in slejkoprej, z malo sreče, bo vsak od nas potreboval neko obliko dolgotrajne oskrbe. V Poslanski skupini Svoboda posebej pozdravljamo odločitev, da se s predlogom zakona posodablja posodablja in optimizira obstoječe delovne procese. Predlagani ukrep bo zagotovil dodatna sredstva za izvajalce celodnevnega institucionalnega varstva za nakup sodobnih pripomočkov, ki bodo med drugim omogočili lažji transport, prenos in tudi premikanje oziroma obračanje uporabnikov v posteljah. Omenjeni pripomočki bodo omogočili zaposlenim, da lažje in bolj učinkovito zagotavljajo celovito obravnavo uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe, kar ima namen prispevati tudi k večji atraktivnosti dela, predvsem v domovih za starejše občane. V Poslanski skupini Svoboda tudi posebej pozdravljamo ukrep finančnih spodbud za aktivnejšo vključevanje prostovoljcev v izvajanje socialnovarstvenih storitev ter dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona predvideva, da se izvajalcem omenjenih storitev zagotovijo sredstva, ki bodo omogočila sofinanciranje stroškov vključevanja prostovoljcev v izvajanje storitev v javni mreži in v neprofitnih organizacijah. Spodbujanje prostovoljstva zagotavlja večjo povezanost in solidarnost v družbi in je kot temeljno načelo oziroma vrednostno merilo, na katerem so utemeljeni sistemi socialne varnosti, zato smo mnenja, da tovrstna finančna spodbuda zagotavlja pogoje za še večjo solidarnost in dostopnost sistema dolgotrajne oskrbe. Prostovoljci že zdaj sodelujejo pri izvajanju dolgotrajne oskrbe in s svojim delom, ki je usmerjeno predvsem v druženje in kakovostno preživljanje časa stanovalcev, dopolnjujejo delo zaposlenih v domovih za starejše. Poslanke in poslanci gibanja Svoboda smo se zavezali volivkam in volivcem, da bomo celovito uredili področje dolgotrajne oskrbe na način, ki bo krepil javno mrežo izvajalcev, da bo v praksi izvedljiv in osredotočen na uporabnika in s končnim ciljem, da bo dolgotrajna oskrba dostopna vsakomur, ko jo potrebuje, ne glede na socialni položaj. V Poslanski skupini Svobode zato podpiramo prizadevanja Vlade in Ministrstva za solidarno prihodnost, da s predvidenimi ukrepi zagotovi ustrezne kadrovske pogoje, da se bo dolgotrajna oskrba tudi v praksi ustrezno izvajala. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Alenka Helbl. Izvolite. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Hvala za besedo. Lep pozdrav, spoštovani minister, državni sekretar, kolegi! kolegi! Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe naj bi izboljšal kadrovsko stisko in delovne pogoje v domovih starejših občanov ter pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev. Minister je v uvodu dejal: »Pred nami je štartna etapa.« Torej smo še vedno kar na začetku. Realnost je torej drugačna, saj je izboljšanje zgolj v naslovu predloga zakona, v praksi se namreč na podlagi vladnega zakona na žalost stanje ne bo bistveno izboljšalo, saj so ukrepi prepozni, prepočasni in niso dolgoročno premišljeni. Morda bi bil primernejši naslov obravnavanega zakona brez besede »nujni«. S predlogom zakona Vlada predlaga torej več sklopov tako imenovanih rešitev: sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice o dolgotrajni oskrbi, vključevanje prostovoljcev v dolgotrajno oskrbo, vzpostavitev podlag za enotni model vodenja kakovosti in varnosti obravnave oskrbovancev, posodobitev in optimizacija delovnih procesov s pomočjo tehnologije, krepitev zaposlovanja oseb, ki niso državljani Republike Slovenije, vključno z integracijo in s tem dodatne naloge Zavodu za zaposlovanje, sofinanciranje stroškov za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalcev dolgotrajne oskrbe ter sofinanciranje kadrovskih štipendij za izvajalce dolgotrajne oskrbe. Navedeni predlogi bodo imeli v praksi skope učinke in ne bodo rešili kadrovske krize, saj v predlogu zakona manjkata dva ključna ukrepa: dvig plač in vzporedno povečanje kadrovskega normativa za izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije, na kar opozarja tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Več bi bilo potrebno narediti za to, da bodo delovna mesta v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih bolj privlačna za iskalce zaposlitve, tako domače kot tuje. Ob tem bi bilo potrebno zagotoviti boljše vrednotenje vseh delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, od čistilke do direktorja, in odpraviti plačna nesorazmerja, ki so zelo nestimulativna. In če delovna mesta ne bodo privlačna za iskalce zaposlitev, kar velja tako za pogoje dela kot nagrajevanje delavcev, usposobljenega kadra preprosto ne bo mogoče pridobiti, ne glede na druge oziroma predlagane ukrepe. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na primer menijo, da bi moral plačni sistem odražati specifičnost, težavnost, zahtevnost in odgovornost dela v dejavnosti varstva starejših in posebnih skupin odraslih. Za to bi morali imeti zaposleni v tej dejavnosti v izhodišču vsaj 20 odstotkov višjo plačno osnovo v primerjavi s primerljivimi delovnimi mesti v drugih dejavnostih. S tem bi panogi, ki je ključna za soočanje z izzivi demografskih sprememb, omogočili, da privabi in zadrži visokokakovostne in usposobljene delavce. Da bodo domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle lahko zagotavljali kakovostno in varno strokovno zdravstveno nego tudi starejšim z večjimi negovalnimi potrebami, je po oceni stroke nujno treba sprejeti tudi posodobljene kadrovske normative na področju zdravstva. Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato zahteva, da se nemudoma sprejme posodobljene kadrovske normative za izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije ter se začne z njihovim postopnim uveljavljanjem. Ne moremo pa mimo dejstva, da se predlog zakona sprejema prepozno. Predlog zakona je bil namreč v javni obravnavi že v začetku leta. In še dodatno je vladna koalicija zahtevala današnjo splošno obravnavo, ki bo dodatno upočasnila sprejemanje predloga zakona. Po drugi strani pa vladna koalicija sprejema predloge zakonov po nujnem postopku, čeprav ne izpolnjujejo formalnih pogojev za nujni postopek. Razumevanje časovnih dimenzij in nujnosti ukrepanja vlade za kakovostno življenje vseh državljanov sta popolnoma kontradiktorni. Izstopa pa tudi dejstvo, da ima predlog zakona glede na potrebe zanemarljiva finančna sredstva, kar tudi odraža tako imenovane prioritete te vladne koalicije. Predlog zakona ima finančne posledice za državni proračun v višini zgolj slabih 10 milijonov, torej 9 milijonov 923 tisoč evrov, in v letu 2024 milijon 378 tisoč evrov, v letu 2025 in v leto 2026 4 milijone 134 tisoč in v letu 2027 2 75 tisoč. Na novinarski konferenci Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 16. aprila 2024 je predsednica skupščine povedala naslednje: »Splošno gledano, da je za reševanje tako akutnih razmer v državnem proračunu predvidenih le slabih 9,5 milijona evrov, ta znesek pa je razdeljen še skozi obdobje treh oziroma štirih let, je bolj kot ne sramotno in zdi se, da ni zavedanja, kako izredne so razmere in da mora njihovo reševanje postati prednostna naloga države. Ob pomanjkanju kadra namreč izvajalcem preostane le še nadaljevanje krčenja storitev, medtem ko s poglabljanjem težav ne bomo več govorili o sistemu dolgotrajne oskrbe.« In za primer, za posodobitev in optimizacijo delovnih procesov bo največje sofinanciranje v višini 30 tisoč evrov, ki ga lahko koristi izvajalec. To je razmeroma malo, saj vemo, koliko stane robotizacija, na primer vzpostavitev samostojnega sistema za čiščenje oziroma razkuževanje površin in opreme, samostojen sistem za obračanje nepokretnih ali samostojen sistem za razvoz obrokov znotraj institucije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že več kot pol leta ponovno z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se stanje v domovih starejših občanov ni izboljšalo, ampak se je v bistvu še dodatno poslabšalo, in sicer kljub obljubam in neprestanemu izgovarjanju predstavnikov vladajoče koalicije, da bo s sprejemom novega zakona o dolgotrajni oskrbi rešila problematiko v domovih starejših občanov. Zaskrbljujoče stanje se nanaša predvsem na dolge čakalne vrste za pridobitev mesta v domovih starejših, finančno stanje domov starejših občanov, ki je povezano z višjimi stroški energentov in hrane, ter nedokončanimi projekti, predvsem pa kadrovsko problematiko, tudi ureditev normativov zdravstvenih storitev, ki je posledično povezana s kakovostjo dela in kakovostjo izvajanja storitev ter digitalizacijo. Zaskrbljujoči so tudi podatki, ki prikazujejo število čakajočih na mesto v domovih starejših občanov. Številka se je od začetka mandata vlade dr. Roberta Goloba občutno povečala. Če je bilo še na dan 31. decembra 2021 899, jih na današnji dan čaka 18 tisoč 846. Navedene številke jasno izkazujejo negativen trend naraščanja prošenj in čakanja za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode, kakor tudi neustrezno reševanje problematike s strani vlade dr. Roberta Goloba, ki sicer za vsakršno področje trdi, da izkazuje vso pripravljenost. Smo resni? Čeprav v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nismo niti približno zadovoljni s Predlogom zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, lahko bi sicer rekli, da lahko podpremo zgolj naslov predloga,

Hvala lepa za besedo. S predlogom zakona se določajo začasni ukrepi za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti za stabilno delovanje na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, ki bodo veljali do 31. decembra 2026. Do sofinanciranja ukrepov so upravičeni izvajalci socialnovarstvenih storitev, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter izvajalci dolgotrajne oskrbe v javni mreži, ki so izbrani na javnem pozivu oziroma razpisu. Sofinancira se pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za zaposlenega v višini do 3 tisoč evrov na zaposlenega. Če zaposleni prekine pogodbo prej kot v enem letu po opravljeni NPK, vrne sorazmerni delež sredstev. Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje vključevanja prostovoljcev za krepitev socialne mreže in socialne vključenosti uporabnikov, za sto uporabnikov ali več do 3 tisoč 000 evrov mesečno, za 50 do vključno 99 uporabnikov do tisoč evrov mesečno. Izvajalec s temi sredstvi krije stroške, ki so nastali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela za usposabljanje prostovoljcev in koordinacijo prostovoljcev. Izvajalec prostovoljcu zagotovi 15-urno usposabljanje iz vsebin prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja, najpogostejših težav v duševnem zdravju in nenasilja, komunikacije z osebami z različnimi oviranostmi in tako naprej. Minister za solidarno prihodnost imenuje delovno skupino, katere naloga je zlasti priprava smernic za vzpostavitev modela vodenja kakovosti in varnosti obravnave ter nabora kazalnikov kakovosti in varnosti obravnave ter njihovo spremljanje. Izvajalec je upravičen do sofinanciranja stroškov vzpostavitve modela vodenja kakovosti in varnosti obravnave. V okviru tega prilagodi informacijski sistem za namen spremljanja kazalnikov kakovosti in varnosti obravnave, spremlja in poroča ministrstvu o izvajanju smernic ter poskrbi za usposabljanje za učinkovito upravljanje s kadrovskimi viri in usposabljanje s področja upravljanja s kakovostjo. Izvajalec, ki ima na dan prijave na javni poziv oziroma razpis zaposlenih 150 ali več oseb, je upravičen do sofinanciranja stroškov za vzpostavitev

Izvajalcu celodnevnega institucionalnega varstva se zagotovijo sredstva za sofinanciranje nakupa sodobnih tehnologij in pripomočkov za robotizirano, avtomatizirano oziroma avtonomno izvedbo postopkov. Višina sofinanciranja znaša 40 tisoč evrov, če ima institucija vsaj 20 uporabnikov. Izvajalcem se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov integracije na novo zaposlene osebe, ki ni slovenski državljan, in njenih družinskih članov za stroške, nastanitve v višini do 250 ur mesečno za prvih šest mesecev od dneva zaposlitve pri izvajalcu, povezane s postopkom priznanja poklicne kvalifikacije v višini do 500 evrov, tečaj slovenskega jezika za najmanj 50 šolskih ur v višini tisoč evrov, organizacije svetovnih in izobraževalnih dejavnosti za družinske člane, dejavnosti s pete točke prejšnjega člena, in sicer v enkratnem znesku v višini do 500 evrov na družino. Izvajalcu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov zaposlenemu za pridobitev izobrazbe na področju osnovne oskrbe, socialne oskrbe, zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije ali dolgotrajne oskrbe v višini 5 tisoč evrov na zaposlenega. Izvajalcu se zagotovijo sredstva v višini 200 evrov mesečno za sofinanciranje kadrovske štipendije dijakom in študentom zaključnega letnika do vključno sedme ravni po SOK za pridobitev izobrazbe v programih gastronomija, socialno delo, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna gerontologija, psihologija in kineziologija. Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje se določajo dodatne naloge: usmerjeno svetovanje izvajalcev v povezavi s posameznimi primeri zaposlovanja državljana tretje države s področja zdravstva in socialnega varstva, povezanimi z urejanjem dokumentacije v povezavi z njeno zaposlitvijo in izpolnjevanjem pogojev za delo v zdravstvu in na področju dolgotrajne oskrbe; oglaševanje in promocija prostih delovnih mest pri izvajalcih in informiranje državljanov tretje države, zainteresiranih za delo v Republiki Sloveniji, s predstavitvijo splošnih življenjskih razmer, pogojev vstopa, prebivanja, urejanje dokumentacije za zaposlitev in delo na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe; organizacija tečaja slovenskega jezika do vključno ravni B2 za državljana tretje države, ki ima s strani izvajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi, in organizacijo tečaja slovenskega jezika na preživitveni ravni za družinske člane državljana tretje države. Strokovno komisijo sestavlja pet članov, zaposlenih na ministrstvu. Sredstva se dodelijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog do porabe razpisnih sredstev. Javni poziv oziroma razpis ministrstvo za posamezni ukrep objavi v 60 dneh od uveljavitve zakona. V Novi Sloveniji bomo zakon podprli. Vendar obenem opozarjamo, da to ne bo dovolj za zagotavljanje zadostnega kadra v dolgotrajni oskrbi. Zelo pomemben del zagotavljanja kadra v domovih za starejše so plače zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. Pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju so ključna za ureditev tudi njihovih plač. Ni videti, da bi bila pogajanja kmalu končana in da bi bila ta delovna mesta kmalu kaj bolj privlačna. V času, ko je ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj, smo plače v socialni oskrbi dvignili za od enega do štirih plačnih razredov; vem, še premalo za tako naporno delo. Ker kadra ni dovolj, ne smemo zanemarjati možnosti, da tudi še vitalni upokojenci skrbijo za obnemoglega sorodnika. Menimo, da bi status oskrbovalca družinskega člana morali imeti možnost dobiti tudi upokojenci, Zakon o dolgotrajni oskrbi pa tega zaenkrat ne omogoča. Že ob sprejemanju sedanjega zakona o dolgotrajni oskrbi smo opozarjali, da je izbira CSD kot vstopne točke neustrezna. Tam so že zdaj preobremenjeni, dodatno pa so na centrih za socialno delo zaposlili po enega človeka za dolgotrajno oskrbo, oskrbo, razen v Ljubljani in Mariboru po dva, skupaj torej 18 ljudi, kar pa je veliko premalo za hitro odločanje o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. Še vedno čakamo, še vedno čakamo na nove kadrovske normative za zdravstveni del oskrbe. Za socialni del oskrbe je normative sprejel Janez Cigler Kralj v prejšnjem mandatu. Zakaj je to pomembno? Zato ker sprejeti normativi prinašajo bolj kakovostno delo in boljše pogoje za zaposlene v domovih za starejše.

Hvala, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Kadrovske razmere v domovih za starejše in pri izvajalcih storitev dolgotrajne oskrbe so že nekaj let kritične. V domovih za starejše po ocenah Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ostaja že več kot tisoč praznih postelj, ker domovi ne najdejo novega kadra. Dogaja se celo, da zaradi pomanjkanja kadra ostajajo prazni kar celi domovi ali posamezne enote, ki so bile na novo zgrajene v zadnjih letih. S pomanjkanjem kadra se soočajo tudi izvajalci pomoči na domu, kar posledično povzroča vedno daljše čakalne vrste starejših, ki ne prejmejo te vrste pomoči, kljub temu da so do nje upravičeni? Še večjo stisko pa doživljajo tisti starejši in njihovi svojci, ki potrebujejo najzahtevnejšo zdravstveno nego in oskrbo, kot je na primer demenca, ker so jim vrata domov za starejše zaprta, še posebej zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra. Pričakujemo lahko, da se bo kadrovska podhranjenost v domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih dolgotrajne oskrbe v prihodnje samo še bolj zaostrila, saj bo potreba po novem negovalnem in zdravstvenem kadru samo še naraščala. Zaradi staranja populacije se bo v prihodnje povečal delež starejših, ki bodo potrebovali pomoč druge osebe, hkrati pa se bo v naslednjih desetih letih upokojilo tudi večje število zaposlenih negovalcev in zdravstvenih delavcev. To pomeni, da moramo v prihodnje posvetiti več pozornosti kadrovskim in delovnim pogojem v domovih za starejše in pri izvajalcih storitev dolgotrajne oskrbe zato, da bodo lahko izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe zagotovili kakovostne storitve in oskrbo vsem starejšim, ki tako pomoč potrebujejo. Predlog zakona predstavlja prvi korak v tej smeri, saj vključuje osem različnih ukrepov za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev, s katerimi želimo izboljšati privlačnost poklica negovalca zdravstvenega tehnika v domovih za starejše in pri drugih izvajalcih dolgotrajne oskrbe. Država bo tako sofinancirala pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vsem tistim novim zaposlenim, ki še nimajo ustrezne kvalifikacije negovalca. Zagotovili bomo tudi sredstva za kadrovske štipendije za dijake in študente zaključnih letnikov s področja socialnega varstva. Omogočili bomo dodatno usposabljanje novozaposlenim ter izobraževanje vodstvenih delavcev za krepitev učinkovitih kadrovskih praks. Predlog zakona zagotavlja tudi sredstva za spodbujanje prostovoljstva v domovih za starejše in predvideva dodatna sredstva za uvajanje in uporabo sodobnih tehničnih pripomočkov pri opravljanju storitev ter posodabljanju delovnih procesov z namenom, da se v čim večji meri zaposlene razbremeni težkega fizičnega dela. Ter nenazadnje, okrepili bomo delovanje info točke za tujce na zavodu za zaposlovanje in razvoj informacijskih integracijskih programov za lažje zaposlovanje tujcev. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, saj menimo, da predstavlja ustrezen nabor kadrovskih ukrepov za pridobivanje novega kadra in izboljševanje delovnih pogojev pri izvajalcih storitev dolgotrajne oskrbe, s poudarkom na domovih za starejše. Zavedamo pa se, da predlog zakona predstavlja le manjši obliž na več let trajajočo kadrovsko krizo. Za pridobitev novega kadra bo potrebno poskrbeti predvsem za ustrezno zvišanje plač na vseh delovnih mestih v zdravstvu in socialnem varstvu ter posodobiti kadrovske normative za zdravstveno nego in rehabilitacijo. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa za besedo. Že dlje časa poslušamo o pereči kadrovski problematiki v socialnem varstvu. Lahko rečem leta, če ne desetletja. Negovalk, zdravstvenikov, delovnih terapevtov, medicinskih sester in oskrbovalcev je premalo. Tisti zaposleni, ki ostajajo, so preobremenjeni in izgoreli. Zadeva se seveda ni zgodila čez noč. Kadrovske stiske domov za starejše, varstveno delovnih centrov in drugih socialnovarstvenih zavodov imajo dolgo zgodovino. Zgodovino, ki jo ta vlada poskuša proaktivno reševati. Spomnim naj na zvišanje plač v zdravstvu in socialnem varstvu v januarju in aprilu 2023. Na predlog treh resorjev, vključno z Ministrstvom za delo in Ministrstvom za solidarno prihodnost, je bil sprejet in do konca leta 2024 podaljšan posebni projekt za delavke in delavce iz plačne skupine J, ki tem delavcem omogoča pridobitev dodatka za delovno uspešnost v višini 150 evrov bruto mesečno. In seveda ne pozabimo na rast minimalne plače v času aktualne Vlade. Danes je pred nami še en ukrep, ki naslavlja kadrovsko problematiko v skrbstvenih dejavnosti – zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Zakon, ki so ga pripravili na Ministrstvu za solidarno prihodnost, prinaša različne ukrepe, ki bodo kratko in dolgoročno omilili kadrovsko stisko v domovih za starejše in drugih zavodih. Med drugim bo zaposlenim v socialnem varstvu, ki želijo napredovati in opravljati zahtevnejše naloge, omogočil pridobitev dodatne izobrazbe na področju oskrbe, zdravstvene nege in rehabilitacije ali dolgotrajne oskrbe. Zaposleni bodo lahko pridobili tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo na naštetih področjih. Dijakom in študentom zaključnih letnikov študijskih programov, usmerjenih v skrbstvo, bodo domovi za starejše lahko ponudili kadrovske štipendije v višini 200 evrov mesečno. V okviru integracijskih programov bodo prebivalci tretjih držav, na primer držav bivše Jugoslavije, ki se bodo zaposlili v socialnem varstvu, in njihovi družinski člani pridobili sredstva za nastanitev, urejanje postopkov v zvezi s priznavanjem izobrazbe ter pridobitev certifikata iz znanja slovenščine. Pri tem jim bo pomagal tudi Zavod za zaposlovanje. Tako bo olajšan njihov prihod v Slovenijo in dejansko omogočena njihova vključitev v družbo. Pripravljavci zakona niso pozabili niti na prostovoljke in prostovoljce, ki so vključeni v skrb za najranljivejše med nami, in na zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave v domovih za starejše in drugih zavodih. Poleg tega bodo vodstva zavodov lahko razbremenila zaposlene z nakupom najsodobnejših pripomočkov, ki bodo v veliko pomoč pri najzahtevnejših fizičnih opravilih v skrbstvenih poklicih. Zaposleni se bodo s pomočjo sodobne tehnologije lahko zato bolj posvetili neposrednemu stiku z uporabniki in izvajanju svojega poslanstva. Ukrepi, ki jih prinaša novi zakon, se bodo izvajali v letošnjem in naslednjih dveh letih. Osnovni cilj zakona je ohranjanje dostopnosti, kakovosti in varnosti socialnovarstvenih storitev ob hkratnem preizkušanju različnih pristopov, ki bodo kasneje lahko prešli v sistemske rešitve, če se bodo izkazali kot koristni za uporabnike in zaposlene. Poslanski skupini Levica se lahko strinjamo s tistimi, ki pravijo, da vse našteto ni dovolj, zato se ne ustavljamo tu. Predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost ves čas intenzivno sodelujejo tudi pri pogajalskih procesih oziroma pri oblikovanju rešitev, vezanih na plačno reformo, in pri tem naj spomnim na ključno zavezo Levice »enka je minimalka« – nobena osnovna plača ne sme biti nižja od minimalne. Ko bo ta zaveza uresničena, bo na boljšem marsikateri zaposleni v domovih za starejše, ki danes prejema osnovno plačo, ki ne dosega minimalne. Živimo v sistemu, ki zagovarja učinkovitost, žal ne s človeške, ampak z ekonomske plati. Že zdavnaj bi se morali kot družba vprašati in doseči konsenz, so nam pomembni ljudje v socialnem varstvu, tako zaposleni kot uporabniki, ali ekonomska učinkovitost. Za Levico je odgovor jasen, za Ministrstvo za solidarno prihodnost in aktualno vlado tudi. Zato tudi z zakonom, ki je danes pred nami, na prvo mesto postavljamo ljudi. V Poslanski skupini Levica menimo, da je zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Jožef Horvat, za njim pa ima besedo magistrica Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Gospod minister s sodelavci, drage kolegice in kolegi! Naj uvodoma povem, da bom podprl predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Najbrž pa ne bo zamere, če bom do samega pristopa do dolgotrajne oskrbe tudi kritičen. Res je, če gre za nujne ukrepe, in se strinjam, da so nujni, bi najbrž tudi parlamentarna procedura morala biti hitrejša, torej nujni postopek, da bi zakon začel čim prej delovati. To področje, ki ga obravnava ta zakon, nujno, nujno, res nujno potrebuje učinkovite ukrepe, da se stanje izboljša. Običajno pogledam, ko imam na mizi predlog novega zakona, kakšni so finančni učinki. Tu se potem vidi tudi pravzaprav resnost predlagatelja do ukrepov, ki so predlagani. Slabih 10 milijonov za obdobje od 2024 do 2027 je po naši oceni prenizko v primerjavi z nekimi drugimi postavkami ali razpisi, če hočete. Ker tukaj gre za izjemno pomembno, kot pravimo, pravite, socialno pravico. 10 milijonov za to obdobje za nujne ukrepe – bojim se, me boste prepričali ali pa se bomo leta 2027 pogovarjali, ali so res ti ukrepi učinkovali. Ključno je seveda, kar je bilo danes že večkrat izpostavljeno – vprašanje plač zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. Pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju so ključna za ureditev tudi njihovih plač. Ni videti, da bi bila pogajanja kmalu končana in da bi bila ta delovna mesta, ki so nujna za dolgotrajno oskrbo, kmalu bolj privlačna. Za to gre. Če delovno mesto ni privlačno, se ljudje pač za to ne odločajo, se ne odločajo za te poklice. To je ključni problem. Da ne omenjam zdaj, kdo vse se pravzaprav vključuje v pogajanja, ko gre za prenovo sistema plač v javnem sektorju. Od Ustavnega sodišča zdaj slišim, da župani prihajajo in tako naprej, tako da tu pravzaprav ni videti konca. Ni videti konca. To se pravi, ni videti konca tudi reševanju te problematike, o kateri danes govorimo. Jaz sem doma veliko na terenu in se pogovarjam z ljudmi, ki delajo v domovih za starejše, to gospod minister ve, ker se pogovarjava vsaj preko poslanskih vprašanj pa še kakšno bo tudi prišlo, kar me skrbi, mimogrede, da državni objekti v državni lasti čakajo, da bi se adaptirali v gradbenem smislu za, tudi dolgotrajno oskrbo oziroma za starejše državljanke in državljane. Ker tega ni, prihaja do vandalizma, do uničenja državnega premoženja in tako naprej, ampak to zdaj ni tema, o tem kdaj drugič. In ko se pogovarjam z ljudmi, ki v tem sistemu delajo, v sistemu socialnega varstva, potem pridem na idejo, da bi morda bilo dobro, ker danes bo zakon šel naprej oziroma jutri, ko bomo glasovali, da bi bila seja pristojnega odbora na terenu. To zdaj ni stvar vlade, to je stvar Državnega zbora. Mislim, da mi premalo gremo na teren, da bi tam začutili, kako pravzaprav zadeve delujejo. To je samo moj predlog, ki pa bo najbrž naletel ali pa je že na gluha ušesa. Že ob sprejemanju sedanjega zakona o dolgotrajni oskrbi smo opozarjali, da je izbira CSD-jev kot vstopne točke, neustrezna. Tam se utapljajo v birokraciji, v delu in tako naprej. Ne bom zdaj našteval primerov CSD-jev, ker bi morda komu Tam so že sedaj, kot rečeno, preobremenjeni. Dodatno so na CSD zaposlili po enega človeka za dolgotrajno oskrbo, razen v Ljubljani, se mi zdi, in Mariboru dva. Skupaj torej dodatno 18 ljudi, kar pa je po naši oceni veliko premalo za hitro odločanje o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. Včasih se ustvarja občutek, kot da se je dolgotrajna oskrba začela šele sedaj s sprejemom tega zakona te vlade oziroma te koalicije, in se zdi, kot da se dolgotrajna oskrba vzpostavlja šele sedaj. To ni res. To ni res. Res pa je, da nismo imeli normativne pokritosti za to socialno pravico. In to področje je urejeno tako ali drugače že več desetletij. Prinaša pa seveda novi zakon veliko negotovosti. O tem govorimo, pišejo mediji in tako naprej. In tukaj dejansko se moramo skoncentrirati in res narediti nabor nujnih, učinkovitih ukrepov, da bo res ta sistem zaživel. Danes je veliko negotovosti. Nočem delati negativne klime, ampak tako jaz čutim na terenu, berem članke in tako dalje. Tudi poslušam, mogoče vam ne bo všeč, Združenje direktorjev članov socialnih zavodov, ki dajejo zelo jasna sporočila. Direktorji so odgovorne osebe in najbrž ne govorijo politično tako kot mi. Govorijo in kažejo na probleme, s katerimi se soočajo. Ali je greh, če jih mi poslušamo? Ni. Moramo jih poslušati in dejansko tudi ukrepati, ker imamo to moč. Zakon o dolgotrajni oskrbi ne prinaša bistveno novih oblik. Vse pravzaprav že poznamo in se zdaj izvajajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Nastaja zgolj novi okvir, ki pa še ni natančno določen. Ključni problemi, s katerimi se srečujejo zdaj delujoči izvajalci dolgotrajne oskrbe ostajajo, kolegice in kolegi. To so kadrovski normativi, plače, o katerih sem že govoril, in nagrajevanje zaposlenih, ki praviloma delajo šest dni v tednu, šest dni v tednu, osem praznikov na leto in imajo največ en prost konec tedna na mesec, če gre vse po sreči, to pomeni, če ni preveč bolniških odsotnosti. To poznam, imam sorodnike, ki delajo v sistemu, če hočete, in jih gledam in verjamem in poslušam vsak vikend, ko sem doma. To moramo rešiti. Temu se reče delavske pravice, mimogrede. Novi zakon ne odpravlja težav, ki jih imamo z nagovarjanjem mladih, da bi se odločili za te poklice, ker je delo za začetnika v veljavnem plačnem sistemu preprosto prenizko ovrednoteno. Je pa to delo zelo težko, zahtevno, ob tem, da to ni kar neko delo, to ni tekoči trak, to je delo z ljudmi, starimi, bolnimi, in tako dalje. Pravijo v DSO-jih, da gasijo požar, da ni še slabše, predvsem pa glede zakona in podzakonskih predpisov. žal ugotavljajo, da so prevečkrat postavljeni pred dejstvo. Kako je s podzakonskimi akti, danes morda tudi ni točka dnevnega reda, ampak želim na tem mestu samo z enim stavkom na njih opozoriti. Precej je še nejasnosti in potem poslance sprašujejo izvajalci, kako zdaj, kaj se pričakuje, podzakonski akti, novela zakona in tako naprej. In tukaj samo priporočam, dobronamerno, ministrstvu, da vendarle odpre neko komunikacijsko linijo, da lahko ti ključni odgovorni ljudje, lahko jim rečete, rečemo tudi direktorji, da pridejo do vas, da naredite inštruktaže in tako dalje, da se z njimi pogovarjate. opozarjajo, da tega ni. Jaz moram to tukaj prenesti. Recimo, ni še pripravljen bistveni dokument, to je pravilnik o načinu izračunavanja urne postavke storitve dolgotrajne oskrbe, pa tudi ne metodologija za izračun cene bivanja in nastanitve. V tem trenutku še ne vedo, koliko bo moral plačati uporabnik v domu za starejše. Ne moremo si privoščiti, da bi tisti, ki že bivajo v domovih za starejše ali bi potrebovali pomoč na domu, ki se bo šele začela uveljavljati sredi prihodnjega leta, naleteli na nepremostljive ovire. Sistem mora biti vzpostavljen vnaprej, da lahko pripravimo simulacijo in da lahko ugotovimo, ali bi lahko še kaj popravili. Ne želimo in ne smemo priti v položaj, da bi zadeva začela veljati, pa bi ugotovili, da ni pravilnika. Kot rečeno, jaz bom sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, podprl. Nujno potrebujemo te nujne ukrepe. Želel bi si, da bi bila tu vlada nekoliko bolj odločna, korajžna, če hočete. Predvsem pa si želim, da bi v Državnem zboru sprejemali ukrepe, ki bi učinkovali, bili učinkoviti. Najbrž bodo na odbor, ko bo ta zakon v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, povabljeni ključni akterji, ki nam bodo najbrž znali marsikaj povedati. Tam bo priložnost, da bomo lahko – to je naša želja, želja Nove Slovenije – zakon še izboljšali. Jaz verjamem, da je ministrstvo bilo v kontaktih z izvajalci, da so znali natančno detektirati, kje so ključni problemi za ta nabor ukrepov. Ali je to dovolj? Jaz nimam odgovora. Ta odgovor naj dajo izvajalci. In verjamem, da jim bomo znali prisluhniti in potem zakon adaptirati, izboljšati, da bo res učinkoval. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je kolegica magistrica Bojana Muršič. Za njo dobi besedo Anton Šturbej. Izvolite. **MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD):** Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani minister, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Po vseh slišanih stališčih moram reči, da sem vesela, da v bistvu ni nasprotovanja temu predlogu zakona, kar posledično pomeni, da lahko pričakujemo, da bomo nekako tudi šli v smeri, da bo ta zakon sprejet pred parlamentarnimi počitnicami. Kolega pred mano je omenil, da bi v bistvu pričakoval od vlade, da bi ta zakon poslala v obravnavo po nujnem postopku. Seveda, absolutno bi to bilo sprejemljivo, vendar smo se v koaliciji nekako zavzeli in zavezali, da bomo imeli zakonov po nujnem postopku čim manj in verjamem, da če obstaja volja in pot, lahko ta zakon v izjemno doglednem času tudi sprejmemo. Zakaj govorim, da bi lahko ta zakon sprejeli pred parlamentarnimi počitnicami? Predvsem iz enega ukrepa, ki je naveden predvsem v zvezi s kadrovskimi štipendijami. Če bomo šli v sprejem zakona v septembru, verjamem, da bomo imeli kar nekaj težav s kadrovskimi štipendijami in podelitvijo, ki je eden izmed ukrepov, ampak o tem še v nadaljevanju. Glede na to, da smo pred časom govorili, da v domovih za starejše primanjkuje prostih postelj, je danes slika popolnoma drugačna. Po zadnjih podatkih je v domovih za starejše 21 tisoč 723 mest,

Takšno stanje je zame zaskrbljujoče. Tako iz tega mesta danes pozdravljam ta predlog, kajti ljudje si dejansko želijo v domove, postajamo starajoča se družba in tako bo v prihodnjih tudi letih. ko govorimo, kot kolegica, ki je v stališču predstavljala, da danes čaka več kot 18 tisoč ljudi na prosto posteljo v domovih. Seveda, tako kot sem povedala, postajamo starajoča se družba, ljudje se takoj, ko dopolnijo 65 let, dajo na čakalno vrsto ne samo v enem domu, ampak v več domovih. Potem prihaja do takšne slike, kot jo imamo. Seveda, tukaj bi bilo smiselno pogledati, kje se pač podvajajo vpisi, pa bi mogoče slika bila malce drugačna, ampak še vedno je stanje več kot 10 tisoč čakajočih na posteljo alarmantno. Zato srčno upam, da bo ta predlog zakona šel v pravo smer, da bo vsaj malce ublažil to kadrovsko stisko, s katero se sedaj domovi za starejše soočajo, pa ne samo domovi za starejše, tudi za pomoč na domu,

starejše, da se soočajo z izjemno težko situacijo, seveda, glede na to, da jim primanjkuje kadra, morajo zapirati posamezne oddelke in s tem seveda posledično zmanjšujejo sprejemanje novih stanovalcev. Največje pomanjkanje kadra se kaže pri bolničarjih, negovalcih in tudi dietnih kuharjih, zato so kadrovske štipendije toliko bolj pomembne. Skrb vzbujajoč pa je podatek, sicer iz leta 2020, v katerem

To so podatki, ki nam morajo dati misliti, kaj narediti, da bomo nekako te poklice naredili bolj zanimive in tudi bolj dostopne. Predvsem ti ukrepi, ki jih je danes tudi minister predstavil v osmih rešitvah, najprej NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija – seveda je to izjemno pomembno, kajti marsikateri, ki ima ta čut za opravljanje te storitve oziroma tega poklica, si ne more plačati in to je seveda za pozdraviti. Potem vključevanje prostovoljcev. Pri vključevanju prostovoljcev je seveda absolutno en del izjemno pomemben, kajti način, ko vključimo prostovoljce, običajno so to starejši, ki se pogovarjajo s starejšimi v domovih, na ta način potem razbremenijo kader, ki mora opravljati v domovih za starejše druge zadeve. Zelo pomemben ukrep pa se mi zdi in res je ta, ki ga zelo pozdravljam, posodobitev in optimizacija delovnih procesov, kajti delo v domovih za starejše, s starejšimi ljudmi, nepokretnimi, izjemno težko, še posebej za starejše ljudi, ki to opravljajo. Vsaka posodobitev, izboljšanje pogojev tako pri teh posteljah, ki so v bistvu dosti bolj dostopne, ki obračajo pacienta oziroma bolnika v postelji,

Seveda to je le en del teh ukrepov, ki so seveda vsi povsem na mestu, tudi zaposlovanje oseb iz drugih držav in njihova integracija je pomembna in jo tudi pozdravljam. Omenila sem tudi kadrovske štipendije. Absolutno bi si res želela, da bi te prve kadrovske štipendije že bile podeljene in da bi bil tudi interes s strani posameznikov, ki se bodo odločili za to že v tem šolskem letu, ki je pred nami.

seveda pa je še veliko veliko dela, ki je pred nami, predvsem ta poklic narediti bolj atraktiven. Prvi Prvi ključni del je poseg v plače, kajti plače v tej branži so izjemno nizke, tudi kadrovski normativi. Le s temi ukrepi in še s kakšnim ukrepom lahko pričakujemo, da bomo takrat, ko bomo potrebovali, veliko med nami bo prejkoslej tudi v tej zgodbi, da bomo starejši in bomo potrebovali to dolgotrajno oskrbo, da bomo imeli kader, ki nam bo pripomogel. Postajamo starajoča se družba, kar je izjemno zaskrbljujoče, pa vendar, zdravstveni sistem je takšen, kot je, kar je seveda vzpodbudno, da postajamo, dosegamo starost nad 80 let. Zato seveda še enkrat pozdravljam ta zakon. Želim si, da bi ukrepi začeli čim prej veljati, da bi tudi prinesli ustrezne učinke. In še enkrat, pričakujem, da bomo ta zakon uspeli spraviti pod streho pred parlamentarnimi počitnicami. Hvala lepa.

pozdravili, ga kljub določenim kritikam prepoznali kot en delček tega nujnega naslavljanja nekega resnega problema v naši družbi. Danes je, velikokrat slišimo besedo, polikriza. Polikriza v smislu krize, ki jo določajo različni dejavniki, ki en drugega med sabo včasih tudi še jačajo in povzročajo, da je kriza še bolj kompleksna, še težje rešljiva. Dejansko je v nekem smislu kadrovski problem v tem polju socialnega varstva in tudi širše danes neke vrste polikriza. Imamo situacijo dolgožive družbe in demografskih sprememb, kar pomeni vedno večje potrebe po teh kadrih. Imamo trg delovne sile, ki je pravzaprav v tem trenutku poln, polno zaposlenost. Imamo, da tako rečem, plačna nesorazmerja v tem ožjem in v nekem širšem smislu. V ožjem smislu plačna nesorazmerja, ki so se pravzaprav nabrala ob nesistematičnem naslavljanju plač v javnem sektorju v zadnjih zadnjih desetletjih. In na drugi strani v tem širšem smislu, v smislu ne samo slovenske, ampak globalne družbe, v kateri pač enostavno določena ključna delovna mesta, ključna dela za to družbo niso v tem sistemu ustrezno vrednotena. In nenazadnje imamo tudi družbene spremembe, socialno-psihološke, ki včasih niso pravzaprav najbolj naklonjene temu področju oziroma privlačnosti del na tem področju. Skratka, ti faktorji, ta polikriznost pomeni, da moramo dejansko tudi kadrovski problem kot naslavljati iz različnih vidikov. Ta zakon ki je pred vami, je pravzaprav eden izmed teh vidikov, kako nasloviti to polikrizo, mislim pa, da je v tem smislu zelo pomemben. Nenazadnje se moramo tudi zavedati, da delovna mesta poleg ustreznega nagrajevanja in ustreznih plač, naredijo privlačna tudi stvari, kot so varna delovna okolja, kot so obvladljivi procesi dela, kot so okoliščine dela, kjer zaposleni niso psihično ali pa fizično preobremenjeni. In to je, tako zelo povzeto, ravno tisti fokus, na katerega zakon, ki je pred vami, pravzaprav meri. meri. Rečeno je bilo v razpravi: premalo, prekratko. Morda je tukaj vendarle dobro pojasniti, da ta zakon poleg tega, da bo seveda učinkoval takoj, da pa ima vendarle neko funkcijo evaluacije nekih nujnih ukrepov,

podaljšali oziroma prevedli v dolgoročne ukrepe za izboljšanje sistema na tem polju.

Sicer pa seveda spet z vidika te polikrize, se jasno strinjam z vami, tukaj je pač potrebno iz različnih smeri to krizo naslavljati.

kot mislim, da ni med vsemi akterji v tej družbi pravzaprav nikogar, ki mu ne bi bilo v interesu, da plačna pogajanja in prenova sistema plač v javnem sektorju uspe. Tisto, kar je tukaj za nas pomembno, je, da tudi na našem področju, na področju dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva, je vlada v svojih izhodiščih zagotovila, da ne bo več nobene plače pod minimalno plačo, da bodo tista delovna mesta, ki so občutljiva tudi zaradi kadrovskega manka, da bo ta faktor tudi upoštevan in seveda ustrezno evalviran

Ob tem bi pa še vendarle dodal, da že v tem trenutku ta vlada oziroma preko proračuna naše ministrstvo neposredno letos za sofinanciranje plač v letu v letu 2024 po Zakonu o dolgotrajni oskrbi namenja, bo namenilo 18 milijonov evrov. 18 milijonov evrov gre takoj za sofinanciranje plač po Zakonu o dolgotrajni oskrbi letos in dodatnih 16, 16,5 milijona prihodnje leto. Ta številka je tudi že nekoliko manjša zaradi dinamike uveljavljanja Zakona o dolgotrajni oskrbi in drugih inštrumentov. Poleg tega gre v letošnjem letu tudi iz proračuna našega ministrstva še 2 milijona 800 za nadaljevanje posebnega vladnega projekta za sofinanciranje plač v plačni skupini J, torej to, kar je pač potrebno do uveljavitve novega plačnega sistema. In seveda jasno je, da je to tisti fokus, ki ga moramo danes imeti. Neko parcialno reševanje, kako bi rekel, ki bi spregledalo to nujnost sistemske ureditve na ravni plačnega sistema, v tem trenutku pač ne bi bilo na mestu. Je pa zelo na mestu, da ta projekt prenove plač in dviga plač uspešno pripeljemo do konca.

Zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe jaz mislim, da je dejansko ta zakon prišel še prepozno v Državni zbor. Če se ozremo nazaj, skupnosti socialnih zavodov Slovenije že zadnjih deset let intenzivno opozarjajo na kadrovske manke in da se soočajo s tem problemom vsi, ki so izvajalci tega sistema.

tam nekje, bo ta kadrovski manko še veliko večji. Kar se tiče zgodovine tega problema, kadrovskega, na tem področju, verjetno občutijo zdaj predvsem tisti, ki so tam delali, to so pomočnice, pomožno osebje v domih za ostarele in podobno. Dejansko so imeli najnižje plače in pa gredo tudi v najnižje pokojnine oziroma tiste zajamčene,

da dejansko, če smo uspeli na eni strani zaposliti v Slovenski vojski tiste, ki imajo končano osnovno izobrazbo, osnovno šolo, verjetno tudi na področju socialnega varstva ali pa v domih za ostarele, če želimo dejansko, da pomočnica ne bo pri 40 letih delovne dobe še vedno na začetku, ampak da bo tudi dejansko lahko napredovala v svojem poklicu in da bo ta poklic nekako bolj privlačen. To je ena zadeva. Druga pa, recimo, da sami vidimo, tudi po nekaterih javno dostopnih podatkih, da je delež zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v celotni zaposlenosti pod povprečjem držav OECD, imamo tudi najnižjo zaposlenost, bolj, ko gremo proti zahodu, recimo, da Norveška zaposluje nekako v tem segmentu 17,8

kadrovskega načrta ne delaš zadnje leto ali pa tistikrat, ko že praktično delavcev nimaš več, ne v lastni državi ali pa v drugih bazenih v državah, ki so okoli nas oziroma v sosednjih državah. Verjamem, da so tudi zelo nizki finančni učinki. To vsi vemo, da dejansko bi bilo v ta sistem potrebno pripeljati več finančnih sredstev, da bi potem tudi lahko uspešno reševali ne samo kadrovske probleme, ampak tudi tiste, ki se jih navaja znotraj tega zakona kot tehnične rešitve na področju robotizacije. Potem omenjate tudi, da bi se izvedli tudi pripomočki tam, kjer bi lahko s temi pripomočki razbremenili zaposlene pri oblačenju starejših občanov, ki več dejansko nimajo te motorike oziroma niso več sposobni se sami oblačiti in podobno.

da bi zaživel. Dejansko, če pogledamo, bi oskrba družinskega člana na domu verjetno prinesla tudi določene rešitve in bi bili pritiski na domove za starejše bistveno manjši in bi tudi v domači oskrbi lahko prišli do določene oskrbe starejših. Samo z dodatnimi zaposlitvami bi ustvarili delovne pogoje, v katerih zaposleni ne bi izgorevali, ker vemo, da tudi v domovih za starejše imamo ljudi, ki se dejansko niso sposobni sami hraniti, ampak poraba na takega oskrbovanca dejansko rabimo več ljudi, več zaposlitev. Vemo, da človek, ki se ni sposoben sam hraniti, mora za štiri obroke na dan dejansko nekdo angažirati. In tu je poraba časa dokaj velika. Vemo pa, da na oddelkih dejansko včasih sta tudi samo dva zaposlena in dejansko tu

socialnovarstvene ustanove opozarjajo, da dobijo ti oskrbovanci najnujnejše od najnujnejšega. Torej, veliko je izzivov. Jaz upam, da bo delno res ta zakon rešil določene zadeve, veliko zadev bo treba še dopolniti, da bo dejansko to zaživelo v tem smislu, kot je zakon zamišljen. Ampak ta zakon dejansko ne rešuje vseh problemov. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Iva Dimic ima besedo, za njo kolegica Sara Žibrat. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Danes sem slišala besede kolega iz Levice: »Nobena plača ne sme biti nižja od minimalne plače. V Levici skrbimo za ljudi.« Tu moram reči, da ne vem, komu je bil ta apel namenjen danes, zato ker Levica ima škarje in platno v rokah, da bi od besed prešla k dejanjem. Žal ugotavljamo, da je vedno več ljudi na minimalni plači, kar zagotovo ne pomeni neke varne prihodnosti. Seveda je že moj kolega Jožef Horvat pa tudi Aleksander Reberšek povedal, da bomo predlog zakona podprli, vendar sem sama zelo kritična do tega zakona. Ta zakon ne rešuje nobenih nakopičenih težav, ne prinaša nič dobrega za tiste, ki potrebujejo storitev dolgotrajne oskrbe. Povprečna starost ljudi, ki skrbijo za svoje onemogle družinske člane, je bila nekaj čez 63 let. Večinoma za svojce skrbijo upokojenci. Tudi ta zakon ne rešuje družinskega oskrbovalca v primeru, da si ti upokojenec. Še več, po podatkih OECD pri nas za svoje družinske člane skrbi približno 15 odstotkov ljudi, starih na 50 let, kar Slovenijo uvršča nad povprečje OECD. In ta zakon, ki ga imamo danes, ne omogoča upokojencem, da bi bili oskrbovanci družinskega člana, se pravi bodisi svojih otrok ali svojih partnerjev. Vemo, da imamo izjemno veliko primerov v Sloveniji, ko upokojenec skrbi za svojega za svojega nepokretnega partnerja, za svojega dementnega partnerja, in enostavno smo jih že v preteklosti pa tudi v tem zakonu spregledali. Spregledali smo to njihovo delo. In res je povprečna pokojnina, minimalna pokojnina je nižja od nadomestila, ki ga dobi oskrbovalec družinskega člana, ki dobi 1,2-kratnik minimalne plače, če skrbi za eno osebo, in 1,8-kratnik minimalne plače, če skrbi za dve osebi. Ampak upokojenci svoj čas, praktično res tisti, ki ima bolnega partnerja, podarjajo v veliki meri obnemoglim družinskim članom. To delo je težko, je zahtevno, terja praktično 24 ur in žal so tukaj spregledani. Jaz sem pričakovala, da ko boste pristopili k aktivnemu reševanju tega problema, da boste tudi vzeli ta del socialnovarstvenega področja, ki ga pokrivajo upokojenci. Ja, z dodatnimi spodbudami boste spodbudili prostovoljce, pa je prav tako, pa tudi ste namenili robotizaciji, sodobnim napravam, tudi z nekimi finančnimi vložki, ampak to ne bo pospešilo tega, da bo nekdo skrbel za sočloveka. Se bojim, da ne. Rekli ste, to bomo naredili s kadrovskimi štipendijami. Dve leti se že tukaj v tem državnem zboru pregovarjamo, dvakrat je bil vložen zakon, ali bomo kadrovske štipendije izvzeli iz obračuna družinskega premoženja oziroma iz družinskih družinskih dohodkov. Dve leti že. Ko smo mi to vložili, ste rekli, mi bomo pripravili sistemski zakon, ki bo to omogočil, kadrovske štipendije, ki bo izvzel študentsko delo in ki bo izvzel vajeniško nagrado. Dve leti že in tega nismo naredili. Kadrovska štipendija se lepo sliši, ampak ta kadrovska štipendija bo vplivala, da če jo bo nekdo dobil, da bo imel manjše ostale socialnovarstvene prispevke zato, ker ni izvzet, ker se ga še vedno obračunava. Ne vem, v čem je smisel, da obljubite nekaj, kar bo pospešilo, če na drugi strani ljudje vedo, da temu ne bo tako oziroma da bodo v večji meri mogoče mogoče morali plačati dražjo malico, kosilo, da bodo morali plačati dražji vrtec, da bo nižji otroški dodatek, da bo mogoče za očeta, ki je brezposeln, nižje denarno nadomestilo oziroma socialnovarstveni prejemek, zaradi ene kadrovske. Če je to spodbuda, bomo kmalu videli, dve leti je hitro naokrog, recimo dve leti, da se lahko pregleda, na kakšen način nek zakon ali pa nek ukrep deluje. Dolgotrajna oskrba, status oskrbovalca družinskega člana – lahko rečem, da pri celotni dolgotrajni oskrbi, ko smo jo štiri tri leta nazaj sprejemali, sem se ravno tega veselila, da bodo lahko bolni, obnemogli ostali doma, v svojem domačem okolju in da bo nekdo skrbel zanje. Mislim, da je to tisto, za kar sodobna družba ali pa socialna država mora poskrbeti in mora omogočiti tistemu, ki ne želi iti v institucionalno varstvo. In res, mislim, da je za razmisliti, ali bomo to omogočili upokojencem. Mislim, da vsak od nas pozna nekoga, mogoče so to naši stari starši ali pa že starši, ki skrbijo za obnemoglo mamo, za slepo. S tem zakonom, ki je spremenil seveda tudi nadomestila in postrežnino in tako naprej, in ko rečeš, glejte, saj boste pa mogoče dobili iz naslova, da ste oskrbovalec družinskega člana neko denarno spodbudo – enostavno na tej točki v bistvu spregledamo te ljudi. Me veseli, da se mladi oziroma otroci, poznam jih nekaj, tudi te dni me je prijetno presenetila ena gospa, je rekla, da je pustila službo in da skrbi za svojo 88 let staro mamo. Edino, kar je težava, je, ker mogoče bi tega več bilo, ponovna vrnitev nazaj na trg dela. Lahko rečem, da na tem področju ni dovolj jasno ali pa ni dovolj zastavljeno, vendar je to vsaj ena spodbuda, da mladi skrbijo za svoje starše. Mislim, da je to tudi en del osebnega zadovoljstva ali pa tega, da se odločiš, da boš pomagal svojemu staršu. Prav je, da se v tem delu da, ampak da pa je spregledan napor zakonca ali pa partnerja, ko skrbiš za dementnega, in da tega država ne prepozna, da je to veliko delo, pa bi seveda od Levice pričakovala, da bodo to naredili, ker to so obljubljali, da ima vsak svoje dostojanstvo. OECD opozarja, da bo zaradi staranja prebivalstva na eni strani potreb po dolgotrajni oskrbi vedno več, na drugi strani pa bo zaradi zmanjševanja družin in višje stopnje zaposlenosti, še zlasti žensk, neformalnih oskrbovalcev zmeraj manj. Na to že OECD opozarja, mi pa moram reči, da temu še ne sledimo, pravijo, da bi morale države že zato krepiti formalno oskrbo, da se bodo lahko potrebe po dolgotrajni oskrbi v prihodnosti še zadovoljevale. Se pravi, da smo pred resnim izzivom. Slovenija kot ena najstarejših, najhitreje starajočih se družb na tem mestu še vedno stopica na istem mestu. Je pa zagotovo to ena najbolj nujnih reform. Najbolj nujnih. Tudi potreb po zakonski ureditvi je verjetno največ. Vse države okrog nas to že poznajo, mi smo prišli pa zdaj do točke, ko ugotavljamo, da nimamo ljudi, ki bi to delali. Nekje je šlo hudo narobe in res je sramotno, da ljudem, ki pa skrbijo v institucionalnih organizacijah, država doplačevati do minimalne plače. Pa mi smo zglajzali na celi črti. Pa teh ni malo. In seveda to ni vzpodbudno niti za tistega, ki razmišlja, da bi se odločil za tak poklic. Nekdo, ki skrbi za sočloveka, ga hrani – da o tem ne govorim, kako in kaj smo ugotavljali včasih, da imamo podhranjene v domovih za starejše, pa še vedno nismo spremenili normativov na tem področju – nekdo, ki ga hrani, ki mu menjuje mogoče tudi inkontinenčne plenice, zasluži manj od minimalne plače. Tukaj noter so neke spodbude; če je 20 zaposlenih, je neka vsota2 tisoč 500 evrov in tako naprej. Me zanima, če bo to rešilo nakopičene težave. Zagotovo bodo nekaj več mogoče dobili, ampak ni pa to dolgoročna rešitev. In se človek upravičeno vpraša, kam, kam pelje ta vlak, ta družba. Ne vem, če je na koncu tunela svetla luč. Predolgo se že zavedamo teh težav in enostavno mislim, da smo premalo korajžni, postavili človeka na prvo mesto. In če postaviš človeka na prvo mesto, veš, kaj potrebuješ za njegovo oskrbo, kaj potrebuješ za njegovo zdravje, kaj potrebuje za svoje življenje, potem so rešitve na dlani. Hvala. Hvala lepa. Državni sekretar dr. Luka Omladič je zaprosil za besedo. Izvolite. **DR. vendarle razprava predvsem o zakonu, ki je pred nami, ne toliko o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Čeprav seveda se strinjam, da stvari so, bi rekel, povezane, ampak vendarle mogoče samo ta komentar v tem smislu, da ta zakon, konkretni, naj ne bi prinašal nič dobrega za uporabnike, torej za tiste, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo. To seveda ne drži. Namreč, cilj tega zakona je primarno seveda razbremenitev zaposlenih, tistih, ki skrbijo tam, kjer je to mogoče. Ampak cilj te razbremenitve pa je ravno to, da bodo lahko več svojega časa, več svoje delovne energije namenili ravno ustreznemu delu z uporabniki. To pomeni razbremenitev zaposlenih, hkrati pa pomeni tudi korist za uporabnika. In to je ta aspekt, na katerega se ta zakon Nek drug zakon se pa na druge aspekte fokusira. Glede oskrbovalca družinskega člana je ta prva prva nova storitev Zakona o dolgotrajni oskrbi lepo zaživela, imamo vsak dan vedno več uporabnikov. Pričakujemo, da bo do konca leta več kot tisoč novih uporabnikov storitve po novem Zakonu o dolgotrajni oskrbi, torej bo že konec letošnjega leta pravzaprav zelo otipljive in zelo dobre rezultate ta zakon pač prinesel. Glede tega, ali pa oskrbovalca razširiti potem tudi na upokojence, pa tako kot sem že prej, na izredni seji smo o tem že razpravljali, seveda tukaj vrata niso zaprta, je pa treba zadevo preučiti tako iz strokovnega kot iz javnofinančnega vidika. Kot rečeno pa vrata niso zaprta nikakor za to in lahko, da bo to eden izmed korakov v nadaljnji izgradnji tega sistema, ki bo pač gotovo potekala še nekaj let. Morda samo še en komentar na prejšnjo razpravo. Torej spet ta moment, kje najti kje najti ljudi, kje je tisti bazen, kjer lahko pravzaprav kadre iščemo. Mi se moramo tukaj zavedati, da pravzaprav res ta brezposelnost trenutno v Sloveniji, to so sicer podatki iz marca, ampak zdaj so še nižji, je bilo 49 tisoč brezposelnih, ampak od tega je bilo brezposelnih zdravstvenih delavcev samo 922, to pomeni 1,8 % brezposelnih je bilo samo zdravstvenih delavcev. Torej vidimo tukaj, kako majhen je ta bazen, in zato je tako pomembno to, kar poskušamo v tem predlogu zakona narediti, da dejansko gremo z ukrepi štipendiranja, izobraževanja, ker tukaj moramo pravzaprav nove ljudi noter prinesti. Ta bazen brezposelnih zdravstvenih delavcev je enostavno premajhen, da bi lahko prav veliko iz njega počrpali kadrov, zato torej rabimo nove kadre izobraziti, zato tak poudarek na štipendijah, na izobraževanju in tako naprej. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa, kje iskati ljudi, kje je ta struktura, kakšna je struktura brezposelnih. Ja, dejansko je tako, kot je gospod poslanec omenil, tukaj imamo ravno med ljudmi z osnovnošolsko izobrazbo zelo veliko brezposelnih. Pravzaprav je največji delež, če gledamo po teh izobrazbenih skupinah, pravzaprav ravno med ljudmi z osnovnošolsko izobrazbo brezposelnih. Seči v ta bazen je neka nujna naloga v prihodnosti. Delno jo tudi v tem zakonu naslavljamo, ampak bo potrebno še nekaj korakov storiti s sofinanciranjem doizobraževanja, torej nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Bo pa seveda tudi tukaj nekaj odločitev potrebno sprejeti glede tega, kako osebe z

Kako skrbimo za starejše, za osebe s posebnimi potrebami, ki potrebujejo institucionalno varstvo, in za osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, je odraz tega, kako sočutni smo kot družba, kako solidarni. Seveda so poklici zdravstvene nege, oskrbovalne nege težavni, zahtevajo celega človeka, zahtevajo ogromno neke požrtvovalnosti. Zato se seveda soočamo z nekim kadrovskim pomanjkanjem na tem področju. In ravno zaradi tega bi morali vsi skupaj kot politiki, tako opozicija kot koalicija, razumeti, da brez neke pomoči tuje delovne sile ne bo šlo in da neko hujskanje proti tujcem in migrantom ne bo koristilo naši družbi. Seveda bomo lahko kadrovski manko nadomestili delno s tujo delovno silo in in tudi z digitalizacijo procesov, robotizacijo. Logično je, da tudi ta interventni zakon ne bo naredil čudežev, je pa pravi korak v neko smer in nekateri ukrepi so zagotovo zelo dobri in bodo pokazali pozitivne rezultate na področju socialno varstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Če grem kar po členih oziroma po posameznih ukrepih. Pozdravljam ukrep, kjer bo ministrstvo podprlo in sofinanciralo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije novih kadrov. Potem pozdravljam podporo prostovoljcev, in sicer da se bo sofinanciralo tiste izvajalce, ki skrbijo za prostovoljce. Brez prostovoljcev si seveda, recimo v domovih za starejše občane, sploh ne predstavljamo, kako bi funkcionirali. Prostovoljci opravljajo ogromno nekega dodatnega dela. To je zagotovo zelo pozitiven ukrep. pozdravljam tudi vzpostavitev modela kakovosti in varnosti obravnave, da bomo imeli neke jasne kriterije in kazalnike, normative, kako delati v teh ustanovah. Pomisleke imam pri usposabljanju vodstvenih zaposlenih, predvsem pri teh individualnih treningih osebnih veščin in in izdelavi razvojnega načrta, analize 360 stopinj z vodstvenimi zaposlenimi. Mislim, da bi mogoče bilo bolj smiselno ta sredstva preusmeriti v druge ukrepe in recimo zvišati sredstva za prostovoljce, za kadrovske štipendije in podobno. Medtem ko bi pričakovala, da pač tisti, ki sploh zasedajo vodstvene položaje, že morajo izkazati določene kompetence za vodenje. Predvsem se mi zdi pozitiven ukrep optimizacije delovnih postopkov in pa nabave dodatnih pripomočkov, ki bodo razbremenile kader. rečeno, to delo izjemno ne samo psihično naporno, ampak tudi fizično naporno, ker je treba pogosto upravljati z nepokretnimi ljudmi. In mislim, da bi bilo smiselno strošek, zvišati sofinanciranje in pomoč institucijam, ker bosta, kot rečeno, poleg tuje delovne sile najbolj razbremenila kader tudi digitalizacija in robotizacija. Kar pa seveda ne pomeni, da bo našim starostnikom in osebam, ki so ranljive, umanjkal ta osebni stik; govorimo samo o neki pomoči, ne pa o umanjkanju tega osebnega stika z negovalci in oskrbovalci. oskrbovalci. Kar se tiče integracijskega programa, se mi pojavlja vprašanje, ali se ne bo to prekrivalo z nekim integracijskim programom, ki se že izvaja v okviru Zakona o tujcih in za katerega je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Torej si ne želim, da se programi in da sredstva, ki bi jih lahko raje porabili za nabavo pripomočkov, da jih pač usmerimo v neko podvajanje. podvajanje. Priprava priročnika s prevodi najpogostejših izrazov iz dejavnosti – to se mi zdi smiselno in mislim, da bi ta priročnik lahko pripravilo ministrstvo za vse zavode skupaj, ne pa da bi vsak zavod posebej naročal ta priročnik. pravi, kar se tiče teh integracijskih programov in učenja tečaja slovenskega jezika, imam zgolj pomislek, ali se ne bo to podvajalo in bo potem prišlo na nek način tudi do diskriminacije med poklici in bodo, recimo tujci, ki se bodo pa zaposlili kot zdravniki, upravičeni do nekega tečaja po drugem zakonu, ti kadri pač po tem. Na koncu pozdravljam tudi ukrep kadrovskih štipendij. Imam pa vprašanje, ali bi bilo smiselno to štipendiranje razširiti na vse letnike izobraževanja, ker zakonski predlog predvideva, da bi se štipendije sofinancirale zgolj za zaključni letnik rednega študija oziroma srednješolskega izobraževanja, kar pomeni, da v bistvu v sistem ne bomo dobili novega kadra, ampak bomo s tem zadnjim letnikom povzročili le tekmovanje med izvajalci za kadre, kjer se bodo zaposlili. Toliko zaenkrat. Hvala.

na svojem prejšnjem delovnem mestu pokrival v podjetju kadrovsko področje in ko sem bral predlog vsebine tega zakona, ki smo ga imeli na odboru, sem se vprašal, ali smo se končno zbudili tudi v javnem sektorju. v tem letu, v tem mandatu spoznal, da stvari, ki so drugje, ne v državni upravi, tiste, ki so na proračunskih denarjih nekako normalne, niso pa normalne za tisti del storitev, ki je financiran iz tega javnega denarja. Tisto, kar je sama vsebina tega zakona, seveda zelo pozdravljamo. V bistvu smo mi zakonsko opredelili nabor funkcij klasičnega kadrovskega menedžmenta,

pozdravljam te premike. Tudi ukrepe, ki ste jih navedli, nekaterih smo se tudi sami posluževali, ko sem delal v podjetju, kjer smo imeli isto proizvodnjo, kot so v DSO-jih, v bolnišnicah, proizvodnja 24 ur na dan, 365 dni na leto, se pravi sobote, nedelje, prazniki. In največja težava niso toliko plače, ampak so urniki. Če ti dobiš v roke koledar, kjer si v enem mesecu en vikend prost, vsi ostali tvoji družinski člani pa ne, je to eden izmed poglavitnih razlogov tudi za to, da je težko dobiti kader za to. Tako da tudi to v razmislek pri tem, ko je bilo pojasnjeno, da boste naslovili področje plač. Pri teh javnih pogajanjih imejte v mislih, da najde iščete rešitve v smeri stimuliranja dela v teh neugodnih delovnih časih, sobotah, nedeljah, praznikih. Tu ni nikjer potrebe, da smo izenačeni čisto vsi po celi Sloveniji. Tu so poklici, ki dejansko opravljajo, zdravstvo je sigurno eden izmed takih.

50 slovenskih podjetij, smo iskali kadre, in sicer sem bil presenečen, ker nisem toliko spremljal, zraven je imela stojnico bolnica Celje, so iskali zdravnike že leta 2008, da ne govorim kasneje.

moreš človeku dati v upravljanje večmilijonske stroje – te dejavnosti so pač še toliko bolj posebno delo z ljudmi – brez tega, da zna osnovno komunikacijo. Mi smo organizirali tečaj slovenskega jezika, do nenazadnje tudi ustrezne nastanitve, že to ti kaže prvi odnos, ali boš človeka dobil, da bo preživel tisto leto pri nas, ki bo odskočna deska za delo v Nemčiji, v drugih državah, kjer so boljše plače. Če hočemo ta kader zadržati, moramo za ta del integracije dobro poskrbeti. Tisto, o čemer se meni postavlja vprašanje, mislim, da je

priključitvi družine, ko pride k tebi, ponuditi, že zdaj se jim ponuja brezplačni tečaj jezika, 60-urni, da bi moral biti obvezen, sicer brez izpitov, ampak z obvezno udeležbo, da znaš osnovne zadeve. Nenazadnje vsaj, kar se tiče težav, ki jih imamo v šolah, da starši ne znajo, da pridejo otroci kot prevajalci, pa vse te zgodbe, da jih ne naštevam. To je pa minimum, ker bi država morala zahtevati neko udeležbo nekega tečaja za en del te socializacije. Drugo, za plače pravite, da urejate. Mi smo pred leti uvedli ta sistem minimalne plače. Zakaj? Zato ker ni bilo socialnega dialoga, ker delodajalske strani niso pristale na dvig izhodiščnih plač in smo imeli izhodiščne plače katastrofalne, zato je država takrat sprejela Zakon o tej minimalni plači, ki je naredil veliko dobrega, hkrati pa tudi precej slabe volje. Če ti dobiš po celem mesecu dela v roke plačilno listo, na kateri vidiš, da imaš doplačilo do minimalne plače, za katerega še največkrat pravijo zaposleni, tu pa država plača, kar ni res, delodajalci morajo to doplačati, seveda nimaš ne vem kakšne stimulacije. Čeprav pravijo po neki teoriji, da je plača higienik, da ni motivator, ampak kljub temu je ena solidna plača odlično izhodišče, tudi tudi dodajanje teh tako imenovanih motivatorjev, pa naj si bo napredovanje, dodatno usposabljanje in tako naprej, da ne razlagam teh zadev.

v industriji. Tako da mislim, da so podatki, ki govorijo o demografskih kazalnikih, več kot dovolj zgovorni in jaz sem trdno prepričan, da je ta zakon danes morebiti en delček v mozaiku aktivnosti, ki bodo potrebne še v naslednjih letih, če bomo

sem pravzaprav zelo vesela, da se danes pogovarjamo o tem zakonu, je že kar nekaj časa, odkar je nastal, in bi prav čestitala ministrstvu in vladi, da sta se odločila, da ta zakon gre v proceduro. Čeprav smo pred nekaj leti še poslušali, kako ni dovolj prostora za starejše ljudi v domovih za upokojence, se zdaj soočamo s tem, da je prostora dovolj, ni pa kadra. Stvar se res spreminja in je zelo živa in se mi zdi, da je ta zakon dober odgovor na to, kar se trenutno v naši družbi dogaja. Jaz podpiram pravzaprav vse ukrepe, ki jih zakon uvaja. Zelo smiseln se mi zdi ukrep pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Ni namreč vseeno, kdo se ukvarja z najranljivejšimi ljudmi v naši družbi. Mislim, da bomo na ta način prišli do zaposlenih z več kompetencami, hkrati pa to lahko predstavlja dodatno motivacijo za zaposlovanje ljudi, predvsem v domovih za starejše občane, pa ne samo to, tudi sicer v dolgotrajni oskrbi na domu. Zelo podpiram ukrep vključevanja prostovoljcev. Prostovoljci so že vsa leta do zdaj en zelo pomemben korektiv in tudi pomočnik pri dolgotrajni oskrbi, predvsem v domovih za starejše, in je smiselno, da se to bolj vzpodbuja in širi nabor teh aktivnosti, ki jih počnejo, ki so usmerjene predvsem v neko kvalitetno preživljanje časa stanovalcev, hkrati pa pomenijo razbremenitev za vse profesionalce, ki delajo v teh programih, ker potem seveda odpade manj tega družabnega dela s stanovalci, kar je sicer verjetno marsikateremu zaposlenemu v veselje, a hkrati pa imajo preveč drugih obveznosti in se na ta način lahko razbremenijo. Tako da se mi zdi zelo na mestu ukrep. Prav tako zagotavljanje kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcu. Tudi mislim, da je zelo potreben posodobitev in optimizacije delovnih procesov. Vsekakor gre za težko delo, zelo velikokrat ga opravljajo ženske in se mi zdi, da je to res, da prihajamo nasproti zaposlenim, ki ki se trudijo biti maksimalno učinkoviti in hkrati sočutni do stanovalcev. Mislim, da je to zelo pomembna pomoč, ki bo pomagala tako stanovalcem kot tudi vsem svojcem stanovalcev. Je v bistvu

zelo zaželeno, da vemo, da so naši starejši ljudje v dobri oskrbi, da imajo primerno opremo, da imajo izvajalci primerne pripomočke, da lahko izvajajo delo karseda varno in kakovostno. Mogoče bi posebej pohvalila integracijski program ob zaposlitvi oseb, ki niso državljani Republike Slovenije. Jaz verjamem, da se izobraževanje in vse ostalo, kar predvideva ta zakon, ne bo podvajalo z ostalimi ukrepi Ministrstva za notranje zadeve, ker mislim, da je tudi ta del že vključen v integracijsko strategijo Republike Slovenije. Zdi se mi tudi, da prav posebej del, kjer se vključuje tudi svojce, bi lahko predstavljal en dober model vključevanja tujcev v slovensko družbo in na trg, na zaposlitveni trg. Na ta način bomo mogoče lahko prišli do kakovostnih sodržavljanov, ki bodo potem tudi opravljali različna dela, ki so še kako potrebna in jih očitno v našem prostoru ne moremo več zagotoviti. Zaposlenost, kot je rekel prej že državni sekretar, je verjetno kar na najvišjem nivoju. Ne vem, če lahko še še prav dosti ljudi zaposlimo in tega bazena, kar je še nezaposlenih, ker imajo vsi nek svoj razlog. Prav tako kadrovske štipendije – mogoče je na mestu razmislek o tem, da bi se kadrovske štipendije podeljevale vsa leta šolanja, da bi bilo več interesa, da bi se posebej otroci mogoče lažje odločali za srednje šole, ki potem vodijo do poklicev v dolgotrajni oskrbi. Jaz upam, verjamem, da bo zakon prinesel učinke, ki učinke, ki jih pričakujemo. Vesela sem, da je bila tudi v stališčih kljub vsem pomislekom izrečena kar podpora, in upam, da bomo čim prej prišli do veljavnega zakona. Hvala.

oskrbi. Jaz sem že v samem stališču povedal, da bomo v Novi Sloveniji predlog zakona podprli. Opozarjamo pa, da to enostavno ne bo dovolj za zagotavljanje kadra v domovih za starejše oziroma v dolgotrajni oskrbi. Slabih 10 milijonov namenjate do 31. decembra 2026 za reševanje kadrovskih problemov – menim, da je to kapljica v morje, da je to premalo, da bi s tem denarjem dejansko lahko reševali kadrovske težave. Po mojem mnenju je to premalo. Plače zaposlenih v domovih za starejše v dolgotrajni oskrbi so zelo pomembne in če bodo plače dobre, sem prepričan, da bomo ljudi dobili. Če bodo plače še naprej takšne, kakršne so in ne bodo rasle, pa sem prepričan, da bomo imeli zelo velike težave s pridobivanjem kadra. Plačna reforma, tista plačna reforma, ki je bila obljubljena s strani vaše vlade, se nikamor ne premika. V javnem sektorju plačne reforme praktično ni. No, saj tega smo že navajeni navajeni – polno nekih časovnic, nekih obljub, dejansko pa ne pridemo do tistega zaključka. Zato me niti ne čudi, da te plačne reforme v javnem sektorju še do zdaj ni, pa vprašanje, kdaj sploh bo. Ampak vi imate tudi za to rešitev, boste pa pred ljudmi, pred volitvami, tako kot ste zdaj, obljubili ali 30 tisoč stanovanj ali milijardo za stanovanja, odprli ideološke teme, konoplja, evtanazija, obljubljate celo mir v Palestini, splav in vse te sorte boste nosili pred volitvami, ne boste pa odgovarjali na izzive današnjega časa. Tudi ena stvar se mi zdi zelo pomembna, pa ni o njej danes nihče govoril, ampak v času naše vlade se spomnim, da so redne seje Državnega zbora trajale tudi do šest dni, postala neka parlamentarna praksa, da so pod vašo vlado seje Državnega zbora kar v dveh, treh dneh zaključene, se pravi, jutri že zaključujemo z redno sejo, ki bi mogla trajati vsaj en teden, vsaj tako je bilo do zdaj. Ni nekih rešitev z vaših strani, ni predlogov zakonov z vaših strani in to me zelo žalosti, seveda pa to občutijo tudi naši državljani. Jaz vam svetujem, da delajte. Slabih 10 milijonov za reševanje kadrovskih težav v domovih za starejše za dolgotrajno oskrbo, kot sem povedal, se mi zdi občutno premalo. Na ta zakon smo čakali od začetka leta. Naj bi se zataknilo, ker ni bil usklajen. Jaz svetujem Ministrstvu za solidarno prihodnost, da se vodstvo, ministri, državni sekretarji in kabinet dobivate z direktorji domov za starejše, da jih poslušate in tudi slišite in z dejanji odgovarjate na njihove težave. Oni vam bodo iz prve roke povedali, kje so težave. Podobno kot smo recimo tudi mi počeli v času naše vlade, naj omenim, da je bila takrat korona, pa zdaj ne iščem nekih izgovorov, ampak Janez Cigler Kralj je dvignil plače, tiste najnižje plače, za od enega do štiri plačne razrede. Vem, da še premalo za naporno delo, ki ga ti ljudje tudi opravljajo. Prav tako pa so so bili sprejeti normativi za socialni del. Tukaj je zdaj vprašanje, če mogoče znate odgovoriti, zakaj še vedno niso sprejeti normativi za zdravstveni del. To je zdaj ključno vprašanje, zakaj se ta zadeva ves čas odmika. Odmikala se je tudi do prihoda Janeza Ciglerja Kralja, pa vendar smo tiste normative mi takrat sprejeli, še vedno pa niso sprejeti normativi za zdravstveni del. Zakaj? Ko bodo ti normativi sprejeti, bodo imeli ljudje, ki delajo v domovih za starejše, v dolgotrajni oskrbi bistveno boljše delovne pogoje, bistveno bolj kvalitetno delo. Tukaj je zdaj res vprašanje, kaj za vraga mencate, ne bom rekel na vašem ministrstvu, ampak na Ministrstvu za zdravje, da kadrovski normativi še vedno niso sprejeti. Tukaj bi opozoril še na eno stvar, kako dvolična je recimo stranka Levica, ki zdaj tudi vodi dve ministrstvi. 25. februarja 2022 je Levica predlagala zakon, osnovne plače bi dvignila na raven minimalne plače. To je bilo 25. februarja 2022. Takrat je vodja poslanske skupine Vatovec dejal, da bi zakon bistveno izboljšal položaj vseh zaposlenih tako v javnem kakor tudi v zasebnem sektorju.

zdaj, ko ste v koaliciji, to ni več nepravična ureditev? Ali ste mogoče pozabili na to? Povejte mi, kaj zdaj v stranki Levica počnete? Ali vlagate zakone samo takrat, ko ste v opoziciji, zdaj, ko imate pa v rokah škarje in platno, pa te stvari enostavno ne premikate naprej? Zakaj? Dajte mi povedati, kaj počnete s tako večino, ki jo imate v tem hramu demokracije? 55 vas je, lahko naredite, kar želite. Delajte! To je en tak poziv s terena. Dotaknil bi se še pomanjkanja kadra.

tukaj še enkrat poziv, kot že mnogokrat do sedaj, ker smo v Novi Sloveniji predlagali, da bi se med izvajalce dolgotrajne oskrbe vključili tudi upokojenci, ki so še vitalni in lahko skrbijo za svoje obnemogle partnerje, sorodnike. Takrat ste tudi rekli, da si ne boste zapirali vrat. Status oskrbovalca družinskega člana bi morali imeti tudi upokojenci, pa jim Zakon o dolgotrajni oskrbi tega ne omogoča. Jaz mislim, da boste na koncu vi prisiljeni v to, kar vam mi zdaj ves čas pravimo. Dajte omogočiti, da bodo upokojenci lahko skrbeli za svojega onemoglega partnerja ali pa sorodnika. glede pomanjkanja kadra, delovne sile ne omenjam tistih zdravih posameznikov, ki prejemajo denarno socialno pomoč in izkoriščajo naš sistem. Ne želijo delati, zelo radi pa prejemajo denarno socialno pomoč. Jaz sem prepričan, da je takih ljudi 10 tisoč in več, ki bi jih tudi lahko vključili, ampak je spet interes, ali želite nagnati te ljudi delat ali bodo še naprej izkoriščali naš sistem? Konec koncev so to v večini, v veliki meri vaši volivci, zato verjetno ne boste šli v to smer. Kot sem rekel, bomo v Novi Sloveniji zakon podprli, bi pa koalicija, vlada, glede na večino, ki jo ima, lahko

vaš zakon ni izvedljiv. Zato apel, pojdite iz pisarn, kjer pišete zakone, na teren, vprašajte ljudi in potem na ta način skušajte reševati težave. Mislim, da boste marsikatero težavo na ta način tudi rešili. Hvala.

Občutek imam, da ta strategija nagnati nekoga delat ni najbolj primerna strategija za neko občutljivo področje zdravstvene in socialnovarstvene oskrbe. seveda treba poiskati vse resurse, kot je usposabljanje, izobraževanje, konec koncev tudi pripravljenost in dobra volja tistega, ki ga želimo tam zaposliti, sta najbrž ključni.

omejenostjo trajanja. Da bi zagotovili čim hitrejše delovanje, da bo čim hitrejši vstop

za ukrepe, za procese, ki bodo potem trajali še tudi po izteku veljavnosti tega zakona, ob neki evalvaciji, ki bo narejena. Tu je gotovo ta ta kasnejša sistemska implementacija štipendiranja v vseh letnikih nekaj, kar je gotovo zelo smiselno in bo upoštevano

dela. Glede vprašanja morebitnega prekrivanja integracijskih ukrepov tega zakona z Zakonom o tujcih. Tu seveda

da v okviru tega integracijskega ukrepa mi pravzaprav subvencioniramo, financiramo izvajalca socialnovarstvene storitve. Izvajalec je tisti, ki bo dobil ta sredstva, s katerimi bi potem lahko zagotovil do 250 evrov mesečno za stroške nastanitve novozaposlene osebe za trajanje šest mesecev in 500 evrov za stroške, ki so povezani s procesom priznavanja poklicne kvalifikacije temu delavcu, ki ni državljan Slovenije, tisoč evrov za tečaj strokovnega slovenskega jezika. Tukaj je tudi ta razlika, specifično se bo delavca usposobilo za strokovni jezik, to pomeni za tisto jezikovno kompetenco, ki je pač potrebna in koristna za delo v socialnovarstvenem zavodu. Še enkrat, to je usklajeno z drugim pristojnim ministrstvom in gre za specifične ukrepe na tem področju. Morda še zadnji komentar, seveda en del teh ukrepov je tudi dejansko povezan izobraževanjem vodstvenega kadra. Tukaj bi si na eni strani vsi želeli, da bi na vodstvene položaje prišli tako ljudje, ki imajo, bi najvišje kompetence vodenja in upravljanja s kadri ali pa da bi bili za to ustrezno izobraženi, vendar, žal, v Sloveniji, posebej tudi v javnem sektorju, ni nujno vselej tako. To je pravzaprav eno področje, ki je zapostavljeno. Dejansko pa se tega da naučiti. Če mi delamo z vodstvenimi kadri tudi v javnem sektorju in krepimo njihove veščine s področja, recimo temu, upravljanja s človeškimi viri, ima to zelo velike dejansko dodane učinke na kvalitetno delo kolektiva, na odnose v kolektivu in nazadnje tudi na kvaliteto storitve, ki se izvaja. Še enkrat bi rad rekel, da je to neko področje, ki je marsikje v naših javnih zavodih spregledano.

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Jaz bom najprej rekla, da je zakon, ki ste ga prinesli v zakonodajni postopek, torej Zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, vsaj z moje strani eno veliko razočaranje. Začela bom kar pri naslovu, namreč zapisano imate zakon o nujnih ukrepih.

trenutno reševali že hudo pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih. Mi se zdaj tukaj pogovarjamo o tem, kako se bodo zaposlovali tujci in kako se bodo zagotovile kadrovske štipendije. Spoštovani državni sekretar, zanima me, kdo se bo sploh odločal za poklic, v v katerem so bistveno težji, slabši pogoji dela za bistveno nižjo plačo, ker pa ne pristopite k tistemu temelju, k tistima dvema konkretnima ukrepoma, ki bi pa bila dejansko nujna ukrepa, ki bi jih bilo treba sprejeti že včeraj, ne danes, da bi da bi se stanje na tem področju vsaj izboljšalo. To vi dobro veste, zato tukaj danes mahate s temi lepotnimi popravki, zato da lahko rečete, pač smo nekaj naredili, saj smo

so vas na to opozarjali tudi deležniki še takrat, ko je bil zakon v javni razpravi, pa navsezadnje tudi kasneje, meseca maja, torej v preteklem mesecu, kjer je bil zelo konkreten negativni odziv Skupnosti socialnih zavodov na ta vaš zakon, predvsem z dveh vidikov, da ne dvigujete plač kot prvi nujni ukrep, ki bi ga bilo treba sprejeti, in drugič, povečanje kadrovskih normativov za izvajanje zdravstvene nege. Glede teh dveh ukrepov se mi pogovarjamo tukaj že vseskozi, ne samo od takrat, torej januarja lanskega leta, ko je bil potrjen minister za solidarno prihodnost, ampak v bistvu od takrat, ko je bila potrjena vaša vlada. Zakaj? Zaradi tega, ker je prejšnja vlada Janeza Janše resnično sistemsko pristopila k temu, da se kadri, standardi in normativi izboljšajo na tem področju. Tako je bil sprejet tudi sistemski ukrep, po več kot 11 letih je bila sprejeta sprememba pravilnika o standardih in normativih za socialni del storitev. Če to ne bi bilo takrat leta 2022 sprejeto oziroma potrjeno v prejšnji vladi, bi imeli problem še tukaj, še na tem področju, ki je bilo, bom rekla, hvala bogu takrat sprejeto s spremembo pravilnika, kar pomeni, da bo do leta 2030 približno 2 tisoč 200 ljudi zaposlenih v javni mreži na ta račun, kar se tiče socialnega dela storitev, ampak nadaljevati bi pa bilo treba za zdravstveni del vidika. Očitno prihajate z nekim drugim zakonom, za katerega so tako direktorji domov za starejše že takrat v izhodišču, ko se je zakon pripravljal, apelirali na vas, da ne greste v pravo smer, ampak se vi niste pustili, ker vas zdaj očitno ne zanima, kako dejansko to rešiti, po

tega. Ko še vaše Ministrstvo za solidarno prihodnost ni bilo ustanovljeno, torej ko je to spadalo pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ste vi že takrat, torej v letu 2022, oblikovali delovno skupino, ki naj bi reševala to področje in v tej delovni skupini je bil tudi minister Maljevac. Obljubljeno je bilo, da je to prioriteta vašega reševanja in tudi ena izmed prioritet novoustanovljenega Ministrstva za solidarno prihodnost. Minister je konkretno vprašanje na hearingu, sprejeti ti standardi in normativi in ali se pomanjkanje kadrov rešuje v dogovoru s Skupnostjo socialnih zavodov, potrdil, povedal je celo, da naj bi v okviru dveh mesecev prišla rešitev v Državni zbor. Zdaj je minilo več kot leto dni, preden je karkoli prišlo v Državni zbor, pa rešitev zagotovo ni v smeri tega, kar so vas na Skupnosti socialnih zavodov tudi opozarjali, ker so podali tudi precej kritično mnenje na vaš predlog zakona. Kaj se je dogajalo? Vi ste konec leta 2022 sprejeli Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. To ste vi podpisali, spoštovani sekretar. Jaz vas naslavljam, ker ministra pač ni tukaj. Pod Pod ta dogovor oziroma v okviru vsebine tega dogovora so bile podpisane tudi konkretne zaveze ministrstva, da jih boste uresničili,

nege. Jaz vem, spoštovani sekretar, takoj, ko boste imeli priložnost, da se javite k besedi, boste vi povedali, da se plačnega sistema ne rešuje parcialno, ampak sistemsko, v okviru tega, kar se sedaj pripravlja in kar je včeraj tudi povedal predsednik Vlade, ampak tudi vi ste na tem področju, v tem okviru zavajali zaposlene, zavajali tiste, ki so sprejeli te vaše pogoje, ki so sporazum podpisali v dobri veri, da boste vi v roku treh mesecev in pol zadevo tudi uredili, pa je niste, povsem enako, kot se je to dogajalo na področju zdravstva z zdravniki. Če boste imeli tam diplomatski odgovor, kaj pa 4. člen?

Spoštovani državni sekretar, spoštovana koalicija! Eno je to, kaj vi govorite tukaj v parlamentu in kaj prenese papir, drugo pa je, kaj bodo ljudje, uporabniki storitev in pa tisti zaposleni, ki

Ne govoriti o nekih kadrovskih štipendijah, ki bodo prišle enkrat čez nekaj let. Ne govorim, da niso potrebne, seveda so, ampak najbolj potrebna in nujna pa sta dva ukrepa, to je izboljšanje plač in ureditev standardov in normativov tudi za zdravstveni del storitev. Brez tega ne boste rešili nič. Vi to dobro veste. To

ničesar. Ker so si vsi preostali pred mano dovolili govoriti tudi malce bolj na splošno o dolgotrajni oskrbi, pa navsezadnje, saj to ta zakon pokriva. Ja, spoštovani kolegi iz Levice, jaz verjamem, da je to težko poslušati, če vam nekdo nalije čistega vina in vam predoči, kakšne stvari se na ministrstvu in Vladi dogajajo, ampak tako pač je. Sporazumi so z vaše strani podpisani, realizirajo se pa ne. Zakon o dolgotrajni oskrbi je pa še en tisti vaš zakon, s katerim se jaz na vašem mestu zagotovo ne bi hvalila. Pogrnili ste že pri prvi pravici, to je izvajanje pravice oskrbovalca družinskega člana, ki bi se morala že z januarjem letošnjega leta začeti izvajati, pa ljudje še danes nimajo

lotite, če je že sprejeto, potem v praksi ne deluje in ljudje ne pridejo do pravic, ki so nujno potrebne. To moram prebrati, ker so bile precej hude navedbe s strani Skupnosti socialnih zavodov, tudi glede tega, kako se bodo uresničevale vse nadaljnje pravice iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ker se ministrstvo pač ne loti zadeve tako, kot bi bilo potrebno. Med drugim je bilo navedeno tudi to, da Ministrstvo za solidarno prihodnost ustanavlja ekspertno posvetovalno telo za dolgotrajno oskrbo, ki ga izrablja na način, da lahko v javnosti komunicira o sodelovanju in številčnem vključevanju strokovne javnosti in drugih interesnih skupin. Prav tako Ministrstvo za solidarno prihodnost navedene problematike ni obravnavalo na Strokovnem svetu za socialno varnost, zato skupnost ne prevzame odgovornosti za neustrezno pridobivanje pravic uporabnikov iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe in nezmožnosti zagotavljanja pravic upravičencev. Vi dobro veste, glede na vsa ta opozorila, ki jih dobivate, da se vam sistem sesuva. V naslednjem letu imamo pred vrati novo pravico, to je pravica do oskrbe na domu. Tukaj sistem šepa in to konkretno šepa že pod trenutnim

Imamo 75 izvajalcev in 55 od 75 izvajalcev ima čakalne vrste. Po ocenah vašega ministrstva se bo približno v obdobju dveh let število uporabnikov povečalo na 20 tisoč. Spoštovani minister, zdaj pa me zanima, kje boste dobili te kadre? Od kod? Predvidevam, da boste spet to breme prenesli na lokalne skupnosti oziroma občine, ki vas pa opozarjajo, da še v tem sistemu, kako se bo izvajala pravica, do danes niso bili vključeni,

kako ste s tem zakonom pripeljali neke nujno potrebne ukrepe, ki jih je treba spremeniti, da se bo stanje izboljšalo. Stanje se na podlagi tega zakona, ki bo sprejet, ne bo nič izboljšalo. To so lepotni popravki, ki ste jih pač prinesli sem, zato da vam mogoče opozicija ne more očitati, da niste nič storili, ampak bistva, tisto, kar pa bi morali pripraviti in kar je nujno potrebno, da se sprejme, da se stanje izboljša, tega pa do danes niste pripravili. Še več. Že od aprila 2023 lanskega leta kršite svoje zaveze, ki ste jih podpisali s sporazumom. Spoštovani državni sekretar, na mestu bi bilo, da da nam tukaj vsaj sedaj ob predlogu tega zakona poveste, kdaj boste realizirali tisti preostali del, tukaj mislim predvsem na standarde in normative v zdravstveni negi. Kdaj bomo imeli to tukaj v obravnavi, da se bo lahko potrdilo, da se bo vsaj ta del stanja v domovih za starejše izboljšal in da bodo ljudje potem dejansko imeli neko motivacijo, da v tem sistemu tudi ostanejo in nadaljujejo svoje delo? S takšnimi rešitvami, kot ste jih vi pripeljali v parlament, zagotovo ne bodo. Hvala.

govorimo o kadrovskem zakonu s konkretnim svežnjem osmih ukrepov, ki bodo imeli svoj konkreten efekt in domet, ne pa o zakonu, ki bi rešil vse, od plač v javnem sektorju do zdravstvenih standardov in normativov, o katerih bo lahko več morda povedalo tudi pristojno ministrstvo. Kar se tiče dogovorov, kdaj naj bi bil sklenjen nov plačni sporazum, za sporazume sta potrebna dva, tako vlada kot sindikati. Ko bo sporazum dosežen, sem prepričan, da bo v najkrajšem času, ker so pogajanja res že daleč, ampak takrat, ko bosta obe strani sklenili, da je sporazum dosežen, takrat bo dosežen,

lahko učinkovito, da vse številne probleme, ki ste jih izpostavili, fokusirate na predlog zakona, ki je danes v obravnavi, ampak mislim, da to nima pravega smisla. Ukrepi iz tega zakona so rezultat dela z deležniki, ki delajo v socialnem varstvu, rezultat analiz, ki so bile opravljene, nenazadnje tudi kar obsežnega medresorskega vladnega usklajevanja. Res je bilo veliko dela vloženega v to, da je zakon v tej obliki na nek način združil bistvo in tisto, kar je v tem okviru treba in smiselno storiti, v tem okviru, ne pa v okviru zdravstva, ne v okviru kolektivnih pogodb, ne v okviru plačne reforme. Vse to je potrebno, ampak to je predmet drugih zakonov in drugih področij, lahko pa seveda razpravljamo tudi o tem, samo mogoče je danes res bolje, da se fokusiramo na te ukrepe, vsaj z našega vidika. Hvala.

Jaz nisem govorila o ničemer drugem kot o tem, kaj v vašem zakonu manjka, da bo dejansko zadostil naslovu zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev in na to vas opozarja Skupnost socialnih zavodov. Jaz imam tu pred sabo odzive: odzive: »Hkrati opozarjamo, da z ukrepi, ki jih zakon prinaša, ne bo mogoče rešiti kadrovske krize, saj manjkata dva ključna ukrepa, to je dvig plač in vzporedno povečanje kadrovskih normativov za izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije.« Ja, to je odziv Skupnosti socialnih zavodov, tako da ne zdaj vi meni tu govoriti, kako sem jaz zdaj šla izven vsebine zakona in govorila o vseh drugih ukrepih! Ne, o bistvenih ukrepih, ki jih vi niste sprejeli, pa ste si jih zavezali sprejeti, sami ste se zavezali s sporazumom, ki ste ga podpisali decembra 2022, in na podlagi tega sporazuma bi morale biti zadeve realizirane 1. aprila 2023.

Navadno sprenevedanje. Ja, verjetno se vsi strinjamo, da sta dva od ključnih problemov nizke plače oziroma mizerne plače v socialnem varstvu in po drugi strani so pač normativi takšni, kot so, in ne predstavljajo idealnih pogojev dela, ampak to niso pogoji, ki so se ustvarili v zadnjih dveh letih, so pogoji, ki trajajo že 20 let. Tisto, kar je ključno in zaradi česar ni v tem zakonu naslovljeno vprašanje plač in normativov, je to, da je to del verjetno enega največjih projektov zadnjih 20 let v tej državi, in to je reforme plačnega sistema v javnem sektorju. Ne moremo mi zdaj v tem zakonu spreminjati tega delčka socialnega varstva, ker to postavi pod vprašaj oziroma na kocko celotna pogajanja. Ja, se strinjam, trajajo dolgo, so naporna, ampak ko bo sporazum sprejet z obeh strani, do konca tega procesa, bomo imeli sistem, v katerem noben zaposlen v javnem sektorju ne bo pod minimalno plačo, kar je verjetno ena od ključnih stvari, ki jih ta reforma plačnega sistema prinaša, in posledično bo tudi Kaj je problem oziroma kaj je težava pri normativih? Če hočemo normative, ki bodo omogočali lažje delo, bomo potrebovali več zaposlenih, tudi na področju socialnega varstva. V tem trenutku tega ni možno planirati, ker ne vemo, kako bo izgledal novi plačni sistem. Nihče danes še ni rekel in verjetno tudi ne bo rekel, da je ta zakon čarobna palica, ki bo rešila vse kadrovske težave, ki jih imamo trenutno na področju dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva v domovih starejših občanov in tako naprej, je pa nabor nekih smiselnih ukrepov, ki bodo v tem času, dokler ne pride do zaključka plačnega sistema, vsaj nekoliko lahko omogočil to, da bodo se ljudje, ki so iz poklica ali se zanimajo za poklic, morda lažje odločali za to, da vanj vstopajo.

ne domišlja ali pa predstavlja, da bo to pač zdaj z danes na jutri rešilo vse težave. Še enkrat, strinjam se, ključni problem v vsakem deficitarnem poklicu ali pa v vseh poklicih, kjer imamo pomanjkanje ta trenutek v državi, so plače. plače. Ja, plače so prenizke, ne omogočajo dostojnega življenja, zaradi tega se ljudje za takšne poklice ne odločajo. Ta trend moramo obrniti, ta trend moramo spremeniti. Eden od ključnih predpogojev za to pa je sprejetje dogovora skupaj s sindikati o novem plačnem sistemu.

pozabljate dodajati, kolegi iz NSi, da se je to dogajalo v času, ko je bilo fiskalno pravilo razpuščeno, v času covida, kjer smo bili tudi vsi seveda bolj dovzetni, da naredimo vse za to, da se stanje v domovih starejših občanov drži pod nadzorom, ker je bila tudi zdravstvena in družbena situacija taka, da je bilo treba narediti vse in se strinjam, da se je to naredilo, ampak ne morete danes zahtevati, da se počne enako, še enkrat, predvsem ne zaradi tega, ker si zaposleni v teh v teh poklicih tega ne bi zaslužili, ampak ker bodo to pridobili z reformo plačnega sistema. Ne morem bolj podčrtati tega. To je verjetno eden ključnih projektov na področju blaginje zaposlenih v tej državi in je v zaključnih fazah.

to pentljo na koncu zavezati in da bodo tako sindikati kot pogajalci na vladni strani našli tisto ključno rešitev. Od tam dalje pa se lahko začnemo pogovarjati, kakšne so plače v socialnovarstvenih zavodih,

tudi intimno, ki je zelo čustveno in zaradi tega seveda tudi ekstremno naporno, tako za tistega, ki je oskrbovanec, kot tistega, ki oskrbo nudi. Mislim, da so to

predlagata. Mislim, da so naslovljene tiste ključne težave, od integracije do kadrovskih štipendij, izobraževanj in nenazadnje tudi do sofinanciranja, razbremenitve zaposlenih na tistih res težaških delih, kjer to sodobna tehnologija seveda omogoča, govorimo o o robotski pomoči tako medicinskih kot tudi seveda teh skrbstvenih storitvah, kjer pač imamo danes na srečo tehnologijo, kjer si strežnicam in medicinskim sestram ne bo več treba lomiti hrbtov za določena opravila in bodo tudi zaradi tega razbremenjene in se posvetile bistveno več temu osebnemu delu z oskrbovanci. Še enkrat, jaz mislim, da so ti ukrepi, ki jih ministrstvo predlaga, v tem trenutku pravi, mislim, da naslavljajo prave težave, s tega vidika, ki ga v tem trenutku lahko rešujemo, verjamem pa tudi, da bosta tako vlada kot ministrstvo v naslednjih korakih, ko bodo vsi pogoji za to izpolnjeni, naredila vse, da bodo tudi na področju plač in normativov stvari bistveno boljše.

roka, ki dela in pomaga, naredi več dobrega kot usta, ki kritizirajo. Ta debata, v kateri smo zdaj, zagotovo prinaša nek razvoj, nek napredek, kako z drobnimi koraki v pravo smer rešiti problematiko, je pa tipično politična in spolitizirana. Na ministrstvu in v koaliciji iščemo rešitve, v opoziciji imajo pa prazne klopi, eno dežurno poslanko, ki skritizira vse, tudi tisto, kar je dobrega. Ponosen sem na Novo Slovenijo, da zmore temu zakonu dati podporo in da so videli v naboru osmih ukrepov tudi smiselne rešitve, ki bodo zagotovo prinesle napredek. Nenazadnje, če imamo na postavki za eno od let 10 milijonov evrov in bo šlo nekaj za štipendije, nekaj za tehnične okrepitve in še kaj, potem bo stanje zagotovo boljše. Tudi jaz se moram dotakniti tiste točke, kjer se populistično ponuja, da bodo višja plača in spremenjeni standard ter normativ rešili vse, kar je za rešiti. Tisti, ki nas kritizirajo, naj malo zavrtijo film nazaj – koliko očitkov smo v koaliciji poslušali glede tega, ker smo popravili in uskladili minimalno plačo. Ja, hvala bogu, da smo jo in da ljudje lažje živijo.

ta plačni sistem z nekimi gasilskimi, interventnimi in takimi ukrepi? Jaz mislim, da od leta 2008. Kako izgleda ta trenutek, v katerem smo danes? Vlada se trdo in težko pogaja s 46 sindikati. Veste, kaj mene najbolj skrbi in boli kot preprostega človeka, ki življenje od rojstva do smrti preživlja na podeželju? Ni enostavnega razumevanja in logike, da takrat, kadar so stvari omejene in je sporočilo jasno, da bo vlada v naslednjih petih letih za plače namenila več kot milijardo. Ni ga junaka iz vrste 46, ki bi rekel, super, dobili bomo višje plače, zato da bo sistem boljši, smo pa pripravljeni nekaj več narediti. Ste slišali koga recimo iz upravnih enot, koga od zdravnikov, sodnikov, tožilcev in še koga, da bi se bil pripravljen odreči kakšnemu nesmiselnemu ali pa pretiranemu privilegiju iz preteklosti? V tej državi so kadri, ki imajo že 65 dni dopusta.

65 dni dopusta je skoraj praktično nemogoče uporabiti, če imaš neko odgovornost do delovnega mesta, do svojega poklica. Bil sem v Kranju na Bogatajevih dnevih. Tam so mi tisti, ki so res pravi, poklicni gasilci, razložili nekaj anomalij, na katerih se pa še kar vztraja. To, da imajo recimo ljudje, ki čistijo gasilne domove v eni od največjih slovenskih občin, po 65 dni dopusta, da nekdo samo zato, ker vodi sindikalno borbo in s tem seveda promovira samega sebe, da vztraja na tem, da je ob enih ponoči treba imeti malico ali pa kosilo za vsako ceno, čeprav vsi tisti ljudje, ki takrat niso na dolžnosti, sami sporočajo in trdijo, da takrat počivajo, da takrat ne potrebujejo nobene malice. Teh nesmislov, neumnosti imamo v tej državi kolikor hočete, veliko tudi privilegijev, in zdaj je trenutek, da to rešimo. Ne, da imamo samo pravice, ampak da pravica in dolžnost

omejeno. Če hočemo, da nam bo bolje, moramo biti bolj oboroženi z znanjem, bolj učinkoviti, bolj opremljeni. To naslavljajo tudi ukrepi ministrstva. Jaz sem presenečen, pa zdaj že ne več, da je nekatere, ki samo kritizersko iščejo, kaj bi bilo narobe, zmotil že samo naslov, da gre za nujne ukrepe. Na drugi strani poslušamo že dve leti, tega, kar je bilo okvarjeno in deformirano že leta in desetletja prej, še nismo uredili, kako je stanje v domovih slabo in alarmantno. Meni se zdi prav, da ministrstvo naslovi, da so ukrepi, da nekaj izboljšamo, da nekaj nadgradimo, nujni in potrebni. Dajmo se tudi vsi skupaj skoncentrirati na plačno reformo in imeti ob pravicah tudi razmislek o naših dolžnostih, kaj kot nacija, ne kot stranke lahko izboljšamo, nadgradimo, pri standardih in normativih, ki so pa tudi očitno zlata ribica ali čudežna palčka, pa morda razmislek in javnosti razložiti, s kom pa se ti standardi in normativi uskladijo in sprejmejo. Ali je mogoče kakšen od sindikatov, ki ta trenutek razmišlja, da bi bilo treba za isto plačo delati še bolje in več? Vesel bi bil, če bi bilo tako, ampak ga ta trenutek ne vidim. Ministrstvu želim srečno pot pri implementaciji ukrepov, ki jih predlagajo, moj glas podpore gre vam v prid. Zagotovo bomo pa v nadaljevanju vsi skupaj, tako kot smo z minimalno plačo, z uskladitvijo, z dvigom pokojnin naredili še kaj, da bo življenje ljudi znosnejše in boljše. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK

in hkrati meni namenil besede, kot da sem dežurna poslanka. Spoštovani kolega Savic, jaz nisem tukaj nobena dežurna poslanka. Kritično sem razpravljala o zakonu, ki je danes na dnevnem redu, v skladu s tem, kar pravijo izvajalci in tisti, ki izvajajo storitve na terenu. Vsekakor naj vam pa osvetlim mogoče še spomin ali pa informacijo, da za mano stoji 2 tisoč 600 volivcev več kot pa za vašim stolom, ki ga grejete v parlamentu. Hvala za postopkovni predlog. Ne vem, če je to za opomin. Mislim, da ste mu natočili čistega vina, tako da predlagam, da gremo naprej z razpravo. Naslednja dobi besedo dr. Tatjana Greif. Hvala za besedo, predsedujoči. Tudi sama podpiram ukrepe, ki jih nosi ta zakon, torej nujne ukrepe, ker gre za podporo najranljivejšim družbenim skupinam in najranljivejšim ljudem med nami. Gre tudi za podporo strokovnemu delu v nudenju pomoči in podpore ter za motivacijo vsem zaposlenim. Uvaja se tudi prostovoljno delo na tem področju. Delo v tem kontekstu je zelo zahtevno, hkrati pa tudi podcenjeno in podplačano. Skrbstveno delo je vedno podcenjeno in ni slučaj, da gre za tipično žensko delo tako v okviru družine kot v okviru zaposlitve. študentsko delo na področju zdravstvene nege in skrbi je plačano 17 evrov na uro. Ta podatek veliko pove. Za rešitev kadrovskih težav v dolgotrajni oskrbi v domovih za starejše pa ne kaže samo dvigovati plač in izboljševati delovne pogoje, čeravno je to seveda ključno in krvavo potrebno, ampak je kadrovske tegobe treba naslavljati strateško veliko vnaprej. Treba je že med izobraževanjem, šolanjem načrtovati kadrovske potrebe pravočasno, zato je tako zelo smiselna tudi vpeljava sistema štipendiranja, ker to pomeni vpogled vnaprej in neko garancijo, neko zagotovilo za stabilen in trajen razvoj. Najbolj pomembna v celi zgodbi pa je motivacija mladih za te poklice skozi vzgojo za interes za poklice, ki so humane narave, katerih smoter je nudenje pomoči, nege in skrbi za sočloveka. Mladim generacijam in vsem ostalim generacijam je treba privzgojiti ali ponovno privzgojiti čut za sočloveka, sočutje in empatijo. Ta poklic mora postati cenjen in spoštovan. To je pa v današnjem svetu in v današnji družbi nekaj najtežjega. Hvala.

Z zanimanjem sem preletel ta zakon, sicer sam nisem član odbora, ki se dotika te tematike, ampak ko je govor o štipendijah, zagotovo sem bil tukaj glasen že na začetku svojega mandata in bom tudi tukaj opozoril na par nedoslednosti, kar se tiče tega prvega branja oziroma te prve obravnave. Vlada predvideva slabih 10 milijonov evrov v prihodnjih treh oziroma skupaj v štirih letih in ko pogledamo te številke, se ne moremo začuditi, kakšne so pravzaprav

ampak glavna je motivacija mladih, da se odločijo za te poklice, ki jih primanjkuje. Ti poklici primanjkujejo in tega se vsi zavedamo. Ko sem šel brat, sem najprej pozdravil te kadrovske štipendije, potem pa se nisem mogel načuditi, ali ta vlada sploh ve, kaj je namen kadrovskih štipendij. Ni namen, da zadnji letnik srednje šole ali pa zadnji letnik faksa daš tistih 2 tisoč 400 evrov nekomu, da bo potem delal na tem Ne, kadrovska štipendija je štipendija, ki se financira od prvega letnika, torej od začetka vstopa mladega v izobraževalni proces, ali je to srednješolsko ali pa višješolsko izobraževanje, in se ga nagrajuje s kadrovskimi štipendijami. Tako delujejo firme, tako deluje tudi Zoisova štipendija ali pa nenazadnje tudi državna štipendija. Prosim vlado v tem prvem branju, da pred obravnavo to spremeni – poviša postavke za kadrovske štipendije, ki sicer niso glavna motivacija, ampak neka motivacija pa je.

postavke. Če ima Vlada na voljo v naslednjih desetih letih 100 milijonov evrov letno za najemna stanovanja, ki vemo, da ne bodo počrpala teh 100 milijonov evrov, se mi zdi, da je 10 milijonov v naslednjih treh, štirih letih res pravzaprav smešno. Tako da poziv vladi, da spremeni te člene, da nenazadnje tudi v tem zakonu omogoči, da se te kadrovske štipendije lahko dodeljujejo tudi tistim, ki imajo državne štipendije. Ker vemo, da so tudi poklicne strukture teh ljudi žal take, da imajo velikokrat socialno stisko in se veliko teh mladih odloči za ta poklic. Zdaj bi vi s predlogom tega zakona nekako potem odvzeli državno štipendijo, če bi želeli kandidirati za kadrovsko štipendijo. Dajte to popraviti, lepo prosim, ker se mi zdi, da če ima lahko firma, torej zasebni lastnik, možnost dati kadrovsko štipendijo dijaku ali študentu, ki prejema državno štipendijo, je tudi naloga države, da omogoči, da to kadrovsko štipendijo da nekomu, ki je v socialno ogroženem statusu. Tako da lepo prosim, da se to popravi in potem tudi lahko jaz pozdravim vsaj ta člen. Zaenkrat toliko, sem pa vesel tudi nekaterih bolj konkretnih odgovorov tudi v prihodnosti in morda tudi poziv tukaj državnemu sekretarju glede na očitke, tako iz koalicije kot do zdaj tudi iz opozicije, ali boste tukaj pripravljeni na pogovore in na amandmaje, kar se tiče financiranja teh štipendij.

Soorganizacijo in skrb za to v vedno večji meri prevzema država, se pa včasih sprašujem, kako bomo v prihodnje te stvari naslavljali, predvsem pri skrbi ena na ena, pri deinstitucionalizaciji, ki jo tako na veliko opevamo, teoretično, v praksi se pa soočamo s pomanjkanjem kadrov, s pomanjkanjem tudi sredstev za izvedbo. Neka delna skrb za svojce bo še vedno potrebna v neki primarni zgodbi, pomoč, razbremenitev pri tem delu je pa stvar, ki je organizirana državna zgodba v socialnovarstveni zgodbi nekih programov. Kadri. Ni vsak človek primeren za delo z ljudmi. Tudi tega se bomo verjetno morali zavedati in pod prisilo nihče ne more delati z ljudmi, tako kot s prisilo smo tudi že šest,

Veseli me, da ta zakon prinaša več različnih ukrepov na različnih področjih, tudi za kakovost dela na tem področju, tudi pomoč kadrom, da se lahko usposobijo, izobrazijo, da lahko dobijo tudi tehnične pripomočke, pa to ne pomeni, da bodo roboti prevzeli delo za sočloveka, ampak zgolj neke oblike teh pomoči, da bo to delo lažje, kar se fizičnega tiče, več takšnih pripomočkov, gadgetov že obstaja. Skrbstveni poklici so definitivno izziv bodočnosti in tu bo treba narediti več tudi pozitivne promocije. Delo z ljudmi je lahko prijetno, vendar ga je treba na ta način organizirati in seveda ceniti. Do sedaj smo imeli veliko ljudi, ki so v teh poklicih plačani pod minimalno plačo ali pa imajo minimalno plačo in s prihodom nekih novih oblik varstva za ljudi se pač ljudje med sabo primerjajo imamo dolgotrajno oskrbo, oskrbovalce družinskega člana, imamo osebno asistenco, imamo delo v institucijah, ki pomagajo ljudem. Če so na koncu te razlike prevelike, seveda tudi ljudje sami razmišljajo, da bi verjetno delali nekako drugače. Imamo tudi pomoč prostovoljcev, ki je zelo razvita, tu so večgeneracijski centri, starejši za starejše, za višjo kakovost življenja doma in se mi zdi prav, da se pomisli tudi na to, da se pokrije vsaj stroške tem prostovoljcem v določeni meri. Pri Pri starejših gre veliko za stroške upokojencev, ki hodijo na teren, pomagajo dvigovati tudi kakovost življenja, pa marsikdo od teh ljudi potem ne potrebuje bolj celostne oskrbe, ki jo je velikokrat na terenu, sploh v odročnih krajih, težje zagotavljati. Pri določenih vsebinah v preteklosti morda nismo pomislili na vse, tudi pri oskrbovalcih družinskega člana znotraj Zakona o dolgotrajni oskrbi. Recimo rejniški otroci, ki še vedno živijo v družini, v kateri so odraščali vse življenje, ne morejo biti oskrbovalci družinskega člana. Tudi na take malenkosti bo kdaj treba pomisliti in bomo tudi dobili kak kader več.

tiste, ki ne dobijo mest v oskrbi in jim je treba pomagati na druge načine. Sem pa vesel, da imamo razvejano mrežo 126 lokacij, na katerih se lahko ljudem pomaga z namestitvijo. Upam, da bomo v prihodnje s podobnimi ukrepi, tudi kadrovskimi, štipendijskimi in ostalimi, uspeli to področje zapolniti. Konec koncev pa tudi tuja delovna sila, kjer je to mogoče, bo pač treba ljudi integrirati, naučiti jezika, seveda, če so pripravljeni to delo prevzeti, tudi ljudi ozavestiti, da to ni nič takega, da je to prihodnost našega časa.

Spoštovani, tu imate v obrazložitvi napisano: »Štipendist po tem zakonu je upravičen do kadrovske štipendije, v kolikor ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot iskalec zaposlitve pri ZZZS oziroma ne prejema sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državna štipendija).«

To ni razumljeno kakor isti namen, tako da, še enkrat, se po naši interpretaciji ne izključuje. Glede na to, da gre v prvo branje, lahko to še enkrat preverimo, da bomo imeli res stoodstotno interpretacijo, ampak v vsakem primeru naš namen in tudi naše razumevanje zapisa je, da se naš predlog kadrovske štipendije ne izključuje z državno.

to je meni edino logično, zato sem to problematiziral, da se pač ne izključujeta, ampak še enkrat pravim, tukaj v obrazložitvi členov piše, res je, da v samem členu tega ne piše oziroma bi zdaj moral še enkrat pogledati, lahko preberem tudi člen, ker je danes itak splošna razprava, lahko malo širše, in sicer piše, da ne prejema sredstev za isti namen iz drugih javnih virov, prav v obrazložitvi pa piše državna štipendija. Ne vem, zakaj je potem to navedeno. Samo citiram vaš zakon, to ste vi pripravili na ministrstvu oziroma Vlada je to potem sprejela. Potem pa pozdravljam odločitev, če to drži, da se ti dve štipendiji ne izključujeta in seveda to pozdravljam. Še vedno je pa na mestu to, če mi morda lahko podate odgovor, ali razmišljate o nadaljnjih branjih, da bi potem omogočali štipendijo v vseh letnikih izobraževanja, ker v zaključnem letniku je nonsens, čisto moj osebni vidik. Hvala.

ko smo se pogovarjali o zakonu o pomoči pri samomoru, o evtanaziji, je tekla beseda tudi o oskrbi starejših. Tam sem jaz povedal, da Slovenija žal nima urejene paliativne oskrbe in ne oskrbe starejših in da je treba najprej urediti ta vprašanja, preden se lahko pogovarjamo o čemerkoli drugem, če sploh. Tam sem dejal, da je v dveh letih število čakajočih na posteljo v domovih za starejše naraslo z nekaj manj kot 12 tisoč na 17 tisoč in sem bil potem s strani tega portala okrcan, da sem navajal napačen podatek. In so imeli prav, ne na 17 tisoč, na 18 tisoč 600 je naraslo število čakajočih v dveh letih vaše vlade,

se je že pred dobrima dvema letoma začel nakazovati problem, da bo postelj dovolj, še posebej zaradi ukrepov, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Na podlagi teh ukrepov je bilo v zadnjih dveh letih zgrajenih na stotine novih ležišč v domovih za starejše, samo na podlagi te dodatne pobude React 18 domov za starejše. Problem je, da so številni od teh domov zaprti, prazne postelje so že leto dni, tudi v koncesijskih domovih, tudi tam, kjer so bile podeljene koncesije, da se je rešil ta primanjkljaj števila postelj. Pričakovati je bilo, na kar smo vas v Slovenski demokratski stranki zadnji dve leti nenehno opozarjali, da se ne igrajte s tem področjem, ker bo doživelo podoben kolaps, kot ga doživlja področje zdravstva. Točno to se dogaja. Vi po dveh letih prihajate z nekim zakonom, ne vem, čemu je sploh namenjena danes ta splošna razprava, ki jo je zahtevala vladajoča koalicija, ker ni kakšnega posebnega interesa, da bi se kaj razpravljalo o tem, o rešitvah tega zakona, in to z zakonom, ki ne bo rešil popolnoma ničesar. Verjetno je tudi vam, državni sekretar, to jasno ali pač ne. Nič ne bo rešil. Problema, ki je trenutno, ne bo rešil. Tudi na dolgi rok ga ne bo rešil zaradi tega, ker so ukrepi, ki jih v tem zakonu predvidevate, napačni, kar se je pokazalo že pri interventnih zakonih na področju zdravstva. Poglejmo, kaj vse ste sprejeli v zadnjih dveh letih zaradi tega, da bi bile čakalne vrste krajše in da bi bila dostopnost ljudi do storitev v zdravstvu boljša. Kaj se je zgodilo? Število čakajočih na osebnega zdravnika oziroma tistih, ki nimajo dostopa do osebnega zdravnika, še nikoli ni bilo tako visoko, kot je danes, prek 150 tisoč ljudi nima dostopa do osebnega zdravnika. Sosednja Avstrija je uvedla mehanizem, da je dala 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev za vsako novo ambulanto družinske medicine, na tej osnovi je dobila celo 300 prijav in dodelila 80 teh donacij,

Toliko ste pa vi vrgli pred pol leta na podlagi dveh sklepov Vlade med božičem in novim letom v podrtijo na Litijski, kjer nikoli ne bo sodišča ne nečesa drugega, uporabnega. Še dvakrat toliko denarja bo potrebnega, da bo sploh usposobljena, da bo lahko kdo prestopil prag te stavbe. Istočasno ste sprejemali podobne ukrepe, ki ne učinkujejo in ne delujejo, nekateri so pa taki, ki bodo učinkovali čez deset let. Problem, ki ga imamo, je problem danes in tukaj. danes in tukaj. Tistemu, ki je pisal te predloge na ministrstvu, vključno z ministrom in vami, državni sekretar, bi jaz svetoval, da pojdite vsaj za mesec dni za negovalca v enega od domov za starejše, vsaj za mesec dni, pa da vidimo, kakšen bo potem učinek tega, kar boste predlagali. Garantiram vam, da nikakor danes ne bi doživeli takega predloga zakona, kot ga imamo danes na mizi. Nikoli! Oprostite, vaša poslanka, poslanka Levice Tatjana Greif, je rekla, da so študentje, ne vem, če je to res, za negovalno uro v domovih za starejše plačani 17 evrov. Zakaj torej ni osebje plačano 17 evrov na uro? To je 3 tisoč evrov na mesec. A mislite, da bi mogoče potem kakšnega le pritegnili, da bi prišel delat to delo, ki je izjemno zahtevno in v katerem zelo malo ljudi zdrži več kot nekaj let? Tisti, ki zdržijo več kot deset let, jim je treba dati posebno priznanje. Potem, ko bi ocenili realne razmere, ko bi videli, kaj je problem, potem bi prišli z ukrepi, ki bi dejansko lahko učinkovali. Ti tukaj pa ne bodo učinkovali, oprostite. Drugi problem. Kaj ste najprej naredili, ko ste prišli na oblast? Blokirali ste zakon za oskrbo starejših. Zakon, ki je bil sprejet decembra 2021 in ki bi postopoma zdaj v tem roku dveh let že omogočil, da bi se skozi druge oblike varstva starejših, oskrbovalec družinskega člana, krepitev pomoči na domu in tako naprej, razbremenil pritisk na domove za starejše. Namesto da bi vi to pot nadaljevali in sprejemali te ukrepe, ki bi ta primanjkljaj počasi začeli odpravljati, ste vi blokirali zakon in rekli, da ga blokirate za leto dni in nategnili, oprostite temu grobemu izrazu, več kot polovico tistih, ki so prišli na ta referendum, ker so mislili, da glasujejo za dolgotrajno oskrbo. Tako ste jih namreč prepričevali, da ste vi za dolgotrajno oskrbo, mi smo pa proti, ker smo želeli, da se zakon čim prej uveljavi. Ta del, ki se je nanašal na domove za starejše, bi moral začeti veljati 1. januarja 2023, vi ste ga zamaknili na 1. december 2025. S takim delom, kot ga delate sedaj, sploh ne bo problem ta zakon. Lahko ga zamaknete kamorkoli, saj ne bo osebja, ki bi nudilo te storitve s temi neukrepi. To je problem. Takrat bomo lahko imeli zakon, pa osebja ne bo, da bi izvajalo

tega absurda, da v začetku maja še niti ena odločba od tisoč 300, ki so bile vložene v prvih štirih mesecih, ni bila odobrena. Prepovedali ste, da bi lahko upokojeni zakonec skrbel za svojega zakonca, ki tako oskrbo potrebuje, gre pa za najtežje primere četrte, pete stopnje. Tudi to ste zablokirali, tudi to, tisoč 300 primerov bi bilo na ta način urejenih za bistveno manj sredstev, kot jih potrebujete za enega, ki ga morajo oskrbovati v okviru institucionalnega varstva, takega ali drugačnega.

Jaz sem prepričan, da če daste osebju tako urno postavko, kot je bilo prej povedano s strani poslanke Levice, da jo dobijo študentje, ne bo več takih težav, oziroma sem trdno prepričan, da jih v roku enega leta ne bo

pravi dva dni pred volitvami, objavil razpis, po katerem bo dodelil 12,6 milijona evrov tako imenovanim nevladnim organizacijam, ki niso tiste, ki skrbijo za te ljudi na prostovoljski osnovi, razna društva, taka in drugačna, humanitarna, društva upokojencev in tako naprej, ampak vemo, katera so, vaša, Jenullova kompanija, paravojska, ti bodo to dobili. Razpis, ki je bil inkriminiran s korupcijskimi tveganji prejšnje ministrice Ajanović Hovnik, je januarja ta minister sicer razveljavil, ustavil, težek je bil 10 milijonov, in glej ga zlomka, zdaj pa prihaja s celo 20-odstotnim pribitkom za nekaj podobnega, za blef, ne za mentorje, ki bodo usposabljali prostovoljce, kako naj počnejo profesionalno prostovoljstvo. 70 tisoč evrov na enega zaposlenega, 180 delovnih mest boste ustvarili s temi 12,6 milijoni in vsak bo vreden 35 tisoč evrov na leto. Ali se vi hecate Ali se vi hecate iz tega naroda ali kaj? Pa to je denar davkoplačevalcev! To je tisti delež dohodnine enega odstotka, ki ga ljudje ne namenijo tem društvom in prostovoljskim organizacijam. Vi boste zdaj ta del razmetali tej vaši paravojski. Žal, ti ukrepi, ki gredo tudi skozi ta zakon, so napačni. Finančni učinek, tudi če bi ta sredstva dejansko šla izvajalcem teh storitev, bi bil premajhen, ampak ne bodo šla. Največ bodo zaslužili taki in drugačni svetovalci in tako naprej, tisti, ki bodo posamezne programe izvajali, ljudje, ki v tem sistemu delajo, pa, žal, od tega ne bodo kaj imeli. Dokler ne boste tega področja začeli jemati na ta način, da boste odpravljali vzroke, zakaj zakaj je kadrovski primanjkljaj v tem sistemu, teh rešitev ne bo. V poslanski skupini sicer ne bomo nasprotovali, seveda ne bomo, težko je nasprotovati čemurkoli, kar pomeni neko dodano vrednost, ampak tako kot smo povedali pri zdravstvenih zakonih, od teh ukrepov, ki jih predvidevate skozi ta zakon, ljudje, ki so oskrbovanci domov za starejše, ne bodo imeli ne boljših storitev, ne več storitev, ljudje, ki tam delajo, pa tudi ne boljših pogojev za delo.

strokovni delavci, ki so pač ta zakon pripravljali, ves čas sodelujejo z izvajalci, da jih razumejo, da poznajo stiske tako delavk kakor uporabnikov, ves čas iz prve roke.

se strinjam. To bo naredil nek drug zakon, drug dogovor. Drugo je pa pač, kot pravi gospod Černač v svoji razpravi, da ti ukrepi niso nič, da nimajo nobenega učinka. Tukaj pa se globoko ne morem strinjati s tem. Ukrepi so pripravljeni točno s strani strokovnjakov, ljudi, ki počnejo točno tisto, kar ste vi omenjali, to pomeni z dolgoletnimi izkušnjami na področju skrbi za starejše in v tesnem sodelovanju z izvajalci. Zato še enkrat, ukrepi so kvalitetni, dobri in bodo imeli učinek. Hvala.

za koliko se bo zmanjšalo število čakajočih z 18 tisoč 600, ki jih je danes, 31. 12. letos? Za koliko? Za 10, 20, 100, 500 ali tisoč?

standardi in normativi ali kaj drugega, s katerimi bi lahko na hitro rešili kadrovske probleme, ki imajo številne vzroke, številne dimenzije.

z 12 tisoč pred dvema letoma na 18 tisoč 600. Zdaj naj vam verjamemo, da bodo ti anemični ukrepi prinesli kak doprinos k temu, da se bodo začele skrajševati. Zaradi vaših ukrepov ne. Če se že bodo, se bodo zaradi ukrepov, ki jih bodo sprejeli posamezni izvajalci sami.